Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavila Andreja Zabret. Izvolite. ANDRJA Spoštovani podpredsednik, spoštovani minister, kolegice in kolegi! Demografski sklad je le kaplja v morje pokojninske blagajne. Vsi namreč vemo, kakšna je demografska slika pri nas. Slovenija velja za eno od držav članic EU, v kateri bodo imele pričakovane demografske spremembe oziroma staranje prebivalstva najbolj negativen učinek na javne finance, posebej na pokojninsko in zdravstveno blagajno, ob tem pa posredno in neposredno tudi na državni proračun. Iz zgoraj napisanega izhaja nedvoumno dejstvo, da moramo nekaj narediti na tem področju, poleg tega nas zavezuje že vrsto let zakonodaja, da moramo ustanoviti demografski sklad. Vendar vprašanje je, na kakšen način in na čigav račun. Demografski sklad, kot si ga je zamislila vladajoča stranka SDS, nikakor ne odgovarja namenu demografskega sklada, kot je sofinanciranje pokojninske blagajne oziroma dolgoročna javnofinančna vzdržnost. Namesto, da bi vlada ustanovila sklad, ki bi upravljal državno premoženje in ga plemenitil na dolgi rok, si je vlada oziroma vladajoča stranka SDS pripravila zakon, kako si bo čimprej prilastila in razprodala še nekaj tistega, kar nam je ostalo. Zakon o nacionalnem demografskem skladu ne predvideva nobene akumulacijske dobe, temveč predvideva takojšnje redno izplačevanje sredstev za namene družinske politike, oskrbe starejših in pokojnin. Za dolgotrajno oskrbo bomo potrebovali približno dodatnih 300 milijonov evrov letno, vemo pa, da že sedaj državni proračun letno primakne v pokojninsko blagajno približno dobro milijardo evrov. Demografski sklad, kot si ga je zamislila vlada, ne bo sklad za upravljanje državnega premoženja, temveč za razprodajo državnega premoženja. Gre za koncentracijo vsega državnega premoženja pod eno streho in upravljanje ter nadzor sklada daje v roke političnim strankam in vladi ter ne zagotavlja vključenosti predstavnikov delavstva, katerih socialno varnost v času starosti naj bi pravzaprav zagotavljal sklad. Demografski sklad naj bi po vladnem predlogu upravljal tudi DARS. Koalicija pa se ni ustavila le pri naštetih naložbah, ampak je vključila še amandma za novi 86a. člen, ki določa, da bodo po ustanovitvi sklada pod njegovo okrilje prišle tudi Slovenske železnice, Slovenski državni gozdovi, Kobilarna Lipica, Uradni list, Modra zavarovalnica, STA, Gospodarska družba za urejanje voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save in SID banka. Gre za korenite posege v lastništvo in upravljanje omenjenih družb. Kot že ves čas poudarjamo, smo v LMŠ zagovorniki celovite pokojninske reforme, ki naj bi zagotovila dolgotrajno vzdržnost pokojninskega sistema. Del te reforme je lahko tudi pokojninsko demografski sklad, kot delni odgovor na demografske trende, ki naj bi prispevali k zmanjševanju vrzeli v pokojninski blagajni. Sklad mora biti portfeljski in temeljiti na temeljnih načelih, kot so donosnost, varnost, likvidnost, gospodarnost, fleksibilnost, transparentnost in pa predvsem neodvisnost. Pokojninsko-demografski sklad sam ne bo rešil te problematike, zato potrebujemo celovito pokojninsko reformo. Skozi celoten zakonodajni postopek omenjenega vladnega predloga smo si v LMŠ ves čas prizadevali, da bi najbolj škodljive določbe izvzeli iz zakona in predlagali učinkovitejše rešitve, vendar je koalicija na žalost zavrnila vse naše predloge za izboljšanje zakona. Ni zanemarljivo tudi dejstvo, da je Vlada poslala zakon v Državni zbor brez kakršnegakoli dialoga in usklajevala s socialnimi partnerji in drugimi deležniki, da sta predlog zakona raztrgali Komisija za preprečevanje korupcije in tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Zato takega predloga, ki bo škodljiv za javne finance in za vse državljanke in državljane Slovenije, v LMŠ ne moremo podpreti. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovani minister, kolegice, kolegi! Zakon o nacionalnem demografskem skladu, ki ga bomo danes zadnjič obravnavali, jutri pa o njem glasovali, predstavlja dolgoročno najbolj škodljiv predlog zakona, kar jih je predlagala ta vlada. Z njegovo uveljavitvijo bi vladi uspelo dolgoročno spremeniti ustroj pokojninskega sistema tako, da bi politično ugrabili zadnje rezerve, namenjene za zavarovanje pokojnin v prihodnosti, njihovo premoženje in donose pa potrošili za tekočo uporabo, nedefinirane druge cilje in pa seveda predvolilne bombončke. Prihodnjim generacijam bo vzela garancijo njihovih pokojnin. Vladni koncept demografskega sklada tako zelo odstopa od strokovnih podlag in političnih zavez preteklih desetletij, da ga ni mogoče imenovati drugače kot večmilijardni in večgeneracijski rop. Vse odkar so pred 25 leti takratni vladajoči znižali prispevke za delodajalce, pokojninska blagajna s prispevki ne zbere dovolj za kritje vseh pokojninskih potreb in manjkajoče je treba doplačevati iz proračuna. Ta problem so takratni vladajoči prevalili na državo, njegovo reševanje pa preložili na prihodnje generacije. Že takrat so se sprejemale sebične odločitve, ki so generaciji vladajočih omogočili kratkoročne koristi, negativne posledice v obliki pokojninskih reform in negotovosti pa prepustili njihovim otrokom. Demografski sklad bi tako moral predstavljati nov, tretji vir pokojninske blagajne, da ta ne bi bila odvisna zgolj od plačanih prispevkov in sposobnosti proračuna, da bi tudi čez 20 let imeli pokojnine v zadostni višini. Število upokojencev namreč raste in bo kmalu preseglo število zaposlenih, ki financirajo ta sistem. Tretji vir pokojninske blagajne je nujen, saj proračun krije vedno višji vsakoletni primanjkljaj ZPIZ. Čez 15 do 20 let bodo razmere postale nevzdržne. Ukrepati bi bilo potrebno sedaj. Gre za vprašanja, ali bomo danes zavarovali rezerve, povečali njihovo vrednost, garantirali pokojnine tudi prihodnjim generacijam, ali bomo mladim generacijam sporočili, da bomo vso dediščino porabili zase, oni pa naj sami plačajo svoje in naše pokojnine, povrh vsega pa naj njihova generacija odplača še kredite, ki jih je najela naša generacija. Tu dileme sploh ne bi smelo biti, če imamo seveda kaj vesti. Ta zakon ne rešuje nobenega od problemov, ki bi jih moral. Ni dolgoročne akumulacije za prihodnost, ni dodatnih virov, ki bi polnili sklad, ni ustrezne strokovnosti in nadzora nad delom sklada. Na drugi strani pa je zakon poln napačnih rešitev: sprotno izčrpavanje 60 % vseh ustvarjenih donosov za tekočo porabo in volilna darila, prenos vsega državnega premoženja v last sklada, kot mimogrede pa še ukinitev celotnega sistema iz strategije upravljanja državnega premoženja. Namesto demografskega sklada današnji vladajoči vidijo le politični plen. Prav nič jih ni sram, nasprotno, še ponosni so, da bodo mlajšim ugrabili še zadnjo rezervo in jo porabili zase. Spoštovani kolegice, kolegi, zavedamo se, da ustrezen demografski sklad doslej ni bil oblikovan. Povedati je treba tudi, da je najpomembnejši razlog za ta neuspeh, da nekateri niso zmogli obvladovati svoje sebičnosti in kratkovidnosti. V vseh zakonskih predlogih so se pojavljale težnje po nadaljnjem sprotnem izčrpavanju Kapitalske družbe, ki bi morala postati demografski rezervni sklad. Če bo ta zakon obveljal, bo zmagala prav ta sebičnost, še naprej bomo sproti porabljali, kar bi morali akumulirati za prihodnost, in to kljub temu, da alternativna rešitev obstaja. Socialni demokrati smo s partnerji pripravili dober predlog, v katerem smo se izognili skušnjavam sebičnosti. Vladajoči so ga gladko zavrnili brez pomisleka in brez prave razlage. Vladni predlog predstavlja tak odmik od generacijskega dogovora o ustroju pokojninskega sistema, da si ni mogoče predstavljati, da bi bil sprejet brez širokega soglasja in poglobljene predhodne obravnave. Seveda česa takega Vlada pri pripravi tega zakona ni storila. Izognila se je celo dialogu z Ekonomsko-socialnim svetom in v celoti ignorirala opozorila sindikatov, stroke, protikorupcijske komisije, da ta zakon odpira vrsto korupcijskih tveganj in niža strokovne standarde. Odločitev za tako spremembo stvari, ki bo vplivala na vse v prihodnjih 50 letih, ne sme biti sprejeta brez soglasja ljudi. Socialni demokrati, spoštovani kolegice in kolegi, še zadnjič predlagamo, da se iz zakona črta vsaj najbolj škodljiva rešitev, tista o sprotnem izčrpavanju sklada. Prav tako pa še zadnjič pozivamo vse kolegice in kolege poslanke in poslance, ki boste jutri odločali, da dobro premislite, kako boste s svojim glasovanjem vplivali na prihodnje generacije. Trenutna rešitev namesto demografske rezerve ustvarja trajen medgeneracijski konflikt, katerega ceno bodo plačali vsi, ki se nadejajo pokojnin čez 20 ali 30 let. To pa je seveda večina med nami. Jutri bo torej zadnja priložnost, da ta neizmerno škodljiv zakon konča svoj postopek. Če nekateri med nami v tem času dojamejo, da gre ta predlog v svoji sebičnosti predaleč, da bo prihodnjim rodovom povzročil takšno škodo in negotovost, da si bodo podporniki tega zakona upravičeno ustvarili trajen madež na svojem imenu. Spoštovani kolegice in kolegi, vsak od nas ima svoje ime in priimek in jutri ju bomo zastavili tudi na glasovanju o tem zakonu. Jutri bo torej zadnja priložnost, da res glasujemo za vse generacije in zavrnemo ta škodljiv zakon.

Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Miha Kordiš. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. V nedeljo smo lahko v živo spremljali, kako se je ljudstvo postavilo na zadnje noge in Vladi dejalo: »Ne! Ne pustimo si vzeti naše vode!« Enako se obeta tudi demografskemu skladu, kot ga je pripravila vlada Janeza Janše. Sindikati so že napovedali postopke sklica referenduma, če bo ta škodljivi zakon sprejet. Za referendumsko akcijo imajo vse prave razloge. Demografski sklad naj bi, kot pravi Vlada, opravljal dve funkciji. Če ga beremo s poudarkom na »demografski«, naj bi v pokojninsko blagajno zagotovil prepotrebna sredstva za financiranje od dolgotrajne oskrbe do dviga najnižjih pokojnin, skratka celovitega naslavljanja vseh potreb upokojencev. Če ga beremo s poudarkom na »demografski sklad«, pa obljublja, da se bo državno premoženje upravljalo boljše, kot je to v tem trenutku. Žal, nič od teh komunikacijskih linij vlade Janeza Janše ne drži, kot smo se v letu in pol te vlade lahko že navadili. Samo za prejšnje leto je transfer iz proračuna Republike Slovenije v pokojninsko blagajno znašal 1,15 milijarde evrov. Toliko je denarja, ki v pokojninski blagajni zmanjka iz naslova prispevkov, zato da lahko izplačuje svoje obveznosti, ki jih ima do zavarovancev. Dodatnih 300 milijonov evrov bi bilo potrebnih vsako leto, po oceni Vlade, za financiranje dolgotrajne oskrbe, medtem ko v vrstah za posteljo v domovih starejših čaka več kot 10 tisoč upokojencev. Ob tem imamo slabo polovico upokojencev, kar 240 tisoč jih je, ki morajo shajati z manj kot 600 evri pokojnine. Če vse te izdatke zložimo skupaj, se nam pokaže slika, po kateri bi danes za dostojno starost potrebovali vsaj 2 milijardi evrov investicij oziroma odhodkov iz javnih sredstev vsako leto. Kako se s tem spoprijema demografski sklad vlade Janeza Janše? Tako, da se ne. 56 milijonov evrov naj bi v letu 2021 v pokojninsko blagajno prikapljalo iz naslova demografskega sklada. To je 56 milijonov evrov nasproti 2 milijardama evrov izkazanih potreb. Argument torej, da bomo z demografskim skladom pokrivali minuse v pokojninski blagajni, ne pije vode. Edini način, da zagotovimo dodatne vire pokojninski blagajni, je dvig prispevne stopnje za delodajalce in približevanje ravni prispevkov za delodajalce tisti ravni, ki jo plačujejo delavci. Minus v pokojninski blagajni je namreč nastal šele od leta 1996 naprej, ko se je prispevna stopnja za delodajalce praktično prepolovila. Razcveta delovnih mest nismo dobili, smo pa dobili luknjo v javni pokojninski blagajni in ogromen odtok državljanskih milijard v davčne oaze. Nekaj dni nazaj je Državni zbor obravnaval pobudo Levice, da se dvigne prispevno stopnjo za delodajalce na pravičnejšo raven za 0,8 odstotne točke vsako leto, kar bi po štiriletnem obdobju pripeljalo do 560 milijonov evrov novih dohodkov v blagajno, stabilnih dodatnih virov, ki jih financiranje varne starosti v tej državi zagotovo potrebuje. Kakšnih hudih simpatij med večino poslancev s tem zakonom nismo užili, čeprav je to edina pot, kako zavarovati pokojninsko blagajno. Kar me pripelje dalje, do vprašanja upravljanja državnega premoženja. Zelo očitno je, da s tem zakonom vlada Janeza Janše ne želi upravljati državnega premoženja, ampak si ga želi zgolj podrejati. Govorimo o 8,6 milijarde evrov državne srebrnine, ki pripada vsem ljudem v tej državi, še posebej pa pripada delavkam in delavcem, ki so ga s svojimi rokami in svojimi možgani ustvarili. A prav njih je iz novih vodstvenih organov, kot jih v zakonu postavlja, vlada Janeza Janše izključila. Delavski predstavniki pri upravljanju s sadovi lastnega dela glasu ne bodo imeli. Na široko so odprta tudi vrata privatizaciji, ki jih glede na videno pod to vlado v zadnjem letu in pol ne obravnavamo zgolj kot odprta vrata tveganja, ampak odprta vrata bodočega dejstva. Eno leto bodo novi organi, nastavljeni popolnoma po koalicijski večini, delali z državno srebrnino, kar bodo želeli, saj jih ne bodo zavezovale nikakršne podlage, kaj gospe in gospodje lahko privatizirajo in česa ne. V Levici seveda bomo nasprotovali temu zakonu, se bomo aktivno pridružili referendumski pobudi, če bo ta zakon sprejet. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Nove Slovenije – krščanskih demokratov bo predstavil Jožef Horvat. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani gospod minister mag. Šircelj, dragi kolegice in kolegi! Obžalujemo, mi v Novi Sloveniji, da se v tej dvorani, v templju slovenske demokracije ne moremo dogovoriti o nekih ključnih zadevah. Recimo, tudi o tem, kakšen model gospodarstva želimo razvijati v naši državi, ali nam je blizu, bom rekel, zahodno svobodno socialno-tržno gospodarstvo ali pa želimo voziti vzvratno, torej nazaj v socializem, in zagovarjamo plansko gospodarstvo. Nekateri enostavno v iracionalnih razpravah omenjajo družbeno ali državno srebrnino, ampak pozabljajo povedati, da ima ta državna srebrnina žal tudi rok trajanja. Poslovni subjekt, ki je bil recimo še leta 2008, ne bom ga posebej omenjal, vreden 3 milijarde evrov, danes zanj ne dobite niti 300 milijonov evrov, kar pomeni, da je iz srebrnine nastalo staro železo. Zdaj pa konkretno k tretji obravnavi Zakona o nacionalnem demografskem skladu. Najprej naj povem, da ga bo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, podprla. Naj spomnim, da smo decembra 2012 sprejeli ZPIZ-2, tako imenovano malo ali pa, če hočete, Vizjakovo pokojninsko reformo, mislim da, celo soglasno. V tem zakonu smo sprejeli tudi zavezo, da bi s 1. januarjem 2015 moral začeti delovati Nacionalni demografski sklad, kakorkoli bi ga pač imenovali. Zamujamo torej 6 let, kmalu bo 7 let. Ravno zaradi tega, ker je zakone potrebno spoštovati, in zaradi konsenza takrat še štirih koalicijskih strank smo v koalicijsko pogodbo zapisali, kot našo koalicijsko zavezo štirih strank, da bomo ustanovili nacionalni demografski sklad, se pravi, da bomo spisali Zakon o nacionalnem demografskem skladu. Še več, ta sklad bi imel sedež v Mariboru, ravno tako tudi demografski urad, prav tako bi imel sedež v Mariboru. Morda je za koga to sporna točka, ker pač vse mora biti v Ljubljani, vse mora biti centralizirano. Ne pustimo nič, da gre karkoli dobrega v vzhodno Slovenijo. Morda je kdo proti temu, mi nismo, mi so za decentralizacijo. Evropska komisija nas že dolga leta opozarja, da smo družba, ki se v Evropi najhitreje stara. Na tem področju do nedavnega nismo naredili praktično nič, ampak res nič. Tukaj iz tega mesta zelo jasno povem, da nacionalni demografski sklad ne bo, nikakor ne bo reševal pokojninske blagajne, ni možno. Pokojninska blagajna ima na letni ravni obseg več kot 6 milijard evrov. Ko bomo s tem državnim premoženjem, ki bi ga dali pod streho v nacionalni demografski sklad in bi ga optimalno upravljali, če bomo s tem za pokojninsko blagajno dobili 100 milijonov iz naslova dividend, morda 200, smo lahko zadovoljni. Po našem razumevanju, razumevanju Nove Slovenije, bi se morali pravzaprav najprej lotiti pokojninske reforme. Ampak kot rečeno, ko gre za koalicijo, ko gre za pogajanja partnerjev, potem pač partnerju tudi prisluhneš. Zato smo rekli, gremo v ustanovitev nacionalnega demografskega sklada, kajti res je, temeljita pokojninska reforma, ki je na nek način že nakazana v beli knjigi, ki jo mi rešpektiramo, traja pravzaprav najmanj 4 leta ali pa celo seže čez mandat. Nova Slovenija razume, da je nacionalni demografski sklad, sklad za vse generacije, seveda tudi za družinsko politiko, za mladinsko politiko, za štipendiranje. Ker če bomo imeli dobro družinsko politiko, če bomo imeli izobražene ljudi, vse to pomeni, da bomo imeli več davkoplačevalcev, plačevalcev prispevkov v pokojninsko blagajno, in da bodo, če bodo izobraženi ljudi, imeli dobre plače in bodo torej več vplačevali v pokojninsko blagajno. Na mizi imamo zakon, ki pravzaprav v nadzornem mestu pušča mesto, definira mesto tudi z vsakokratno opozicijo. Takšne rešitve niso pogoste v tem Državnem zboru. Kolegice in kolegi, ta koalicija premika nekatere zadeve. V javno šolstvo vlagamo 120 milijonov po 10 letih, gradimo domove starejših in tako dalje. Zakon o dolgotrajni oskrbi − po 20 letih ga imamo na mizi.

Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani predstavniki Vlade! V okviru tretje obravnava ponovno govorimo o Predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu. Naj spomnim, da je njegov ključni namen ustanovitev posebnega sklada z namenom sofinanciranja razlike med prihodki in odhodki pokojninske blagajne. Ustanovitev tovrstnega sklada pa je bila zakonsko predvidena že v okviru pokojninske reforme leta 2012. Dejstvo je, da je naš pokojninski sistem brez vsakoletne proračunske infuzije nevzdržen, slaba demografska slika pa ga le še dolgoročno slabi, zato bo v bližnji prihodnosti prenova pokojninskega sistema nujna. Ustanovitev demografskega sklada vidimo kot uvodno potezo, a hkrati opozarjamo tudi, da takšen sklad ne bo mogel celovito rešiti pokojninske finančne vrzeli. V SMC se strinjamo s temeljnim konceptom predloga zakona, ki hkrati s primarnim ciljem sofinanciranja pokojninske blagajne kot sekundarno rešitev uvaja tudi racionalnejše upravljanje z državnim premoženjem. Gre za koncentrirano upravljanje vseh vrst naložb skladno s smernicami dobre prakse, korporativnega upravljanja in ob zagotavljanju ukrepov za krepitev upravljavske integritete. Novi demografski sklad bo svoje cilje − ti cilji so povečevanje vrednosti naložb in zagotavljanje njihovega čim višjega donosa − uresničeval ob spoštovanju vseh naslednjih upravljavskih načel: načela neodvisnosti to pomeni, da bo sklad svoje naložbe opravljal neodvisno in samostojno −, načela skrbnosti in odgovornosti, načela preglednosti, načela gospodarnosti ter načel varnosti, razpršenosti in donosnosti. Zaradi pregledno zasnovanih procesov ter sestave organov nadzora in upravljanja, ki jih boste imenovala Vlada in Državni zbor, se ne moremo strinjati z očitki, da je ustanovitev nacionalnega demografskega sklada korak v smeri zniževanja transparentnosti pri upravljanju z javnim premoženjem. Menimo namreč, da je resnica precej drugačna. Predlog zakona namreč določa, da bo sklad s svojimi naložbami upravljal na podlagi strategije upravljanja kapitalskih naložb države, ki bo vsebovala natančne kriterije, merila in smer ravnanja ravnanja z državnim premoženjem, sprejel pa jo bo ta državni zbor. Na podlagi strategije pa bo nato Vlada vsako leto sprejela še načrt upravljanja naložb sklada. Ker bo delovanje novoustanovljenega sklada s takšnimi dokumenti jasno definirano, se bodo na ta način minimizirala upravljavska tveganja, povsem pa se bo eliminirala možnost kakršnekoli ad hoc privatizacije, s katero predstavniki opozicije, nasprotniki tega zakona, ves čas zavajajoče strašijo. Strategija upravljanja s kapitalskimi naložbami države bo namreč jasno definirala, kaj so domače kapitalske strateške in nestrateške naložbe ter poleg njih še finančne naložbe in naložbene nepremičnine. Od kategorije naložb bo odvisno, katere in kolikšne bodo pristojnosti sklada glede določenih poslovnih odločitev. V Poslanski skupini SMC ocenjujemo, da je bodoči nacionalni demografski sklad zasnovan v duhu medgeneracijske solidarnosti, saj bo preko učinkovitejšega in transparentnega načina upravljanja z javnim premoženjem omogočal sofinanciranje finančne vrzeli med prihodki in odhodki pokojninske blagajne. Zato bomo poslanci Stranke modernega centra predlog tega zakona ponovno podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in o vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 13. 7. 2021. V razpravo dajem 38. člen ter amandma Poslanske skupine SD. Želi kdo

Hvala lepa, spoštovani podpredsednik, Hvala lepa, spoštovani podpredsednik, za besedo. Rad bi pojasnil nekatere teze, mnenja oziroma stališča, ki so bila izražena v predstavitvi poslanskih skupin. Z nekaterimi se vsekakor ne strinjam, in sicer kot prvo, da gre za razprodajo državnega premoženja. S samo ustanovitvijo, delovanjem in z vsebinskimi določbami, ki določajo način, sestavo nadzornih organov, uprave in tako naprej ni nobenih podlag, da bi šlo za razprodajo. S tega zornega kota moram reči, da v tem primeru gre enostavno za neko tezo, ki ne temelji na nikakršnih realnih osnovah. Drugo, kar bi rad zavrnil, je to, da bo prišlo s prenosom premoženja na demografski sklad do potrošnje za tekočo porabo. porabo. Enostavno na podlagi določb zakona, ki med drugim določajo, da se 40 % dividend in 60 % kupnin namenja za akumulacijo sklada, se pravi za povečanje premoženja sklada. To enostavno ne drži in te teze, če jih lahko tako imenujem, ali pa ta mnenja ali te trditve ali ta stališča enostavno nimajo nobene vsebinske podlage.

reševanja pokojninskih težav oziroma zagotavljanje financiranja pokojnin. In tukaj lahko rečem, da nobena vlada do sedaj od leta 2013 ni naredila nič v zvezi s tem, da bi ustanavljala, da bi predlagala kakršenkoli dodaten vir za pokojninsko blagajno. Bili so dani predlogi poslanskih skupin za ustanovitev skladov. Te predloge so dali SD in SAB, Desus in SDS. In vse vlade do sedaj so jih zavrnile.

Da gre za sebičnost? Poglejte, oprostite, tukaj gre ravno zato, da se rešuje in da se naslavlja težave, ki jih imamo s financiranjem tega. Pravite, seveda, da si bo SDS podredila državno premoženje in tako naprej. Na podlagi katerih določb? Na podlagi tega, da ima nadzorni svet 11 članov in da jih 7 določi oziroma predlaga Državni zbor. In da Državni zbor naredi to, da pet teh članov predlaga na predlog poslanskih skupin. V poslanskih skupinah so poslanci in poslanci so predstavniki ljudstva, o katerem govorite, da ni dejansko sodelovalo. Tukaj naslavljam na vas apel, da se to seveda naredi. In med drugim so v nadzornem svetu tudi predstavniki združenja upokojencev, mladinskega sveta in štiri imenuje Vlada. Tako da se jaz opravičujem, ampak jaz tukaj ne vem ,na podlagi katerih določb so te teze, ki jih dejansko imate v stališčih poslanskih skupin. Tukaj se jaz ne morem s tem strinjati. Naslednja zadeva, o kateri se želi ob tem, ko se dela napor, da se zagotovi dodatne vire za financiranje pokojninskih blagajn, govoriti − o črni sliki glede pokojnin.

In ni te črne slike, da bo zdaj zmanjkalo denarja in tako naprej. Ja, proračun, da vedno v pokojninsko blagajno, poenostavljeno povedano, toliko, kolikor zmanjka. In pokojnina je pravica. Zaradi tega naslavljati zadevo na ta način, da se enostavno prikazuje, kako bo pa zdaj vsega konec in konec sveta, poglejte to ne temelji na nobenih realnih osnovah. Naslednja zadeva, katero želim tukaj povedati, je dejansko struktura tega premoženja. Če govorimo strateških naložbah na eni strani, potem lahko govorimo na drugi strani seveda tudi o nestrateških naložbah, finančnih naložbah, nepremičninah in tako naprej, ki prinašajo določen donos in s katerimi dejansko bo upravljal ta sklad in ki bodo zagotavljali dodaten vir za pokojnine, govorimo o dodatnem viru za pokojnine. In če so ustvarjale to premoženje, o katerem danes govorimo, potem je vsekakor upravičeno, da so generacije, ki so ustvarjale to premoženje, tudi upravičene od dohodkov oziroma od dobičkov, ki ga bo ta sklad in ki bodo plačani ZPIZ v obliki dividend. Še več. Tukaj želimo narediti tudi sklad, ki bo s svojim upravljanjem lahko upravljal globalno naložbeno politiko. Norveški sklad je podoben, o njem večkrat govorite tudi v teh razpravah. Govorite o tem, da so predlog zakona nekateri organi raztrgali in tako naprej. Predlogi Zakonodajno-pravne službe so upoštevani, upoštevani so predlogi Komisije za preprečevanje korupcije in upoštevani so predlogi Združenja nadzornikov Slovenije največji možni meri od vseh. Naredili smo razgovore na podlagi tega. S tega zornega kota, poglejte, se jaz s temi tezami, mnenji, stališči in tako naprej enostavno ne morem strinjati, ne zaradi tega, ker se ne bi hotel, ampak zaradi tega, ker nimajo realne osnove. Drugo pa je seveda,

vključeni v demografski sklad, v en sklad, kjer bi se enotno upravljalo to premoženje. Tako da o sebičnosti tukaj lahko na zelo široko govorimo in tudi zelo natančno. S tega zornega kota, poglejte, jaz dejansko predlagam tudi glede na strukturo naložb, ki zagotavljajo na eni strani stabilnost, na drugi strani zagotavljajo seveda tudi določene donose, te stabilne naložbe so naložbe železnica, energetika, transport, če tukaj omenim Luko Koper. Kdo si tukaj predstavlja, ko govorimo o strateških naložbah, o neki razprodaji.

če govorimo tudi nekoliko iz strokovnega vidika ali pa strokovskega vidika, da gre za kakršenkoli politični plen. Ne. Tukaj ne gre za noben politični izplen. Še enkrat sem povedal, kdo predlaga največ nadzornikov. Držani zbor. In Državni zbor v vsakokratni sestavi. Da ni dolgoročno iz strategije. Poglejte, dolgoročna strategija je ravno − se strinjam tukaj s tistimi, ki ste omenjali pokojninsko reformo, ampak to je eden izmed virov dolgoročne strategije. Tako da iz tega zornega kota je seveda vprašanje o tem, da je to nek prispevek k dolgoročni strategiji. Na eni strani to dolgoročno strategijo zavračate, spoštovani poslanci, nekateri, po drugi strani pa pravite, ukrepati bi bilo treba zdaj oziroma je že prepozno. Tukaj v teh besedah vidim določeno dvoličnost. Ja, ukrepati je treba zdaj. Ukrepati je treba zdaj glede na demografsko sliko, če ni že prepozno, ker leta 2040 in v letu 2050 bo prišlo do tega, da bo premalo delavcev za to, da bi lahko financirali pokojninski sistem. In če bo premalo delavcev, potem seveda bo ta pokojninski sistem potreboval zmeraj več dodatnih virov in eden izmed dodatnih virov je tudi premoženje demografskega sklada. Zadeve so precej enostavne s tega zornega kota. In še enkrat, ta zakon je bil usklajevan

javnostjo. Temelji na medgeneracijski solidarnosti in ta medgeneracijska solidarnost se kaže v tem, da se dividende, dobički, kakorkoli že, delijo tako na ZPIZ za pokojnine, tako za mlade in za mlade družine in za štipendije, da bodo ustvarjali ti mladi večjo dodano vrednost, večje donose, in da bodo prispevki v pokojninsko blagajno tudi večji, namenja pa se seveda del tega tudi za to, da se ohranja samo premoženje za to, da se to premoženje plemeniti, zato da je tega premoženja vedno več in da je čim bolj stabilno.

Gospod podpredsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci in gospod minister s sodelavci, lepo pozdravljeni! Ali vladni predlog demografskega sklada pomeni boljše upravljanje državnega premoženja in ali pomeni varovanje državnega premoženja pred politiko in političnimi funkcionarji? Ali novi demografski sklad pomeni, da se bo v bodoče preprečilo, da bi hišni odvetnik največje vladne stranke postal nadzornik Luke Koper? Ali novi demografski sklad pomeni, da bi podpredsednik druge vladne stranke postal direktor Darsa? V resnici ne. V resnici je bil edini resen korak do sedaj, da se vmešavanje v politiko zmanjša, korak Pahorjeve vlade, akreditacijski svet, AUKN in podobno, ko se je želelo iti po načelih OECD, pa so bili zaustavljeni. Ampak se ne spominjam, da bi se takrat v najvišje vrhove vodenja podjetij imenovalo najvišje funkcionarje političnih strank. Sedanji predlog, ki je pred nami, omogoča še večji vpliv politike. Kriterije za vodenje se znižujejo. Politični funkcionarji bodo imeli še več dostopa. Zato to pomeni pri upravljanju državnega premoženja možnost ugrabitve s strani politike. Naslednji pomemben korak je bil narejen pod vlado gospoda Cerarja. Takrat so se prvič jasno določila merila, katera gospodarska družba je v eni, drugi ali tretji kategoriji, katera je državna, zato da bo tudi ostala državna, ker je strateška, katera državna ostaja, ker je pač tako bilo, določili pa so se procenti dobička. Torej, državne družbe imamo zato, da proizvajajo dobiček, da ga dajemo v različne državne blagajne, ker dobiček potrebujemo. To je treba priznati že bivšemu politiku dr. Cerarju, da je bil narejen korak naprej. In zdaj imamo pred sabo nekaj, kar je ponovno kukavičje jajce desne strani tega parlamenta in te vlade. Ali je ta demografski sklad v resnici pravi demografski sklad? Ali je to demografski sklad, ki išče nove vire

To pomeni več virov, ki naj bodo zaprti, in takrat, ko je potreba, se naj uporabijo za sofinanciranje. Povsem pravilna je ugotovitev nekaterih predhodnikov, da je demografski sklad samo pomoč, resnici samo pomoč, ampak eden od kamenčkov, da bodo pokojnine varne takrat, ko bo največja pričakovana kriza zaradi demografske luknje. Sedanji demografski sklad tega ne omogoča. Ne prinaša novih kvalitetnih virov za polnjenje. Pa smo vam predlagali naravne vire in še marsikaj drugega – ne, ne, pa ne! Drugič, ta demografski sklad niti približno ni zaklenjen. Zbira se denar, da se takrat, ko je potreba, denar izkoristi. Zdaj bi pa s tem denarjem že sedaj financirali pokojnine. To je naloga proračuna. To je tudi naloga odstotkov zviševanja prispevkov delodajalcev, ki so v Sloveniji nesramno nizki. In ne pozabiti, avgusta 2018, če imam dobro v spominu, so politične stranke, ki so zagotavljale 52 poslank in poslancev, podpisale in se strinjale, da bomo zviševali prispevek delodajalca za pokojnine, da bodo pokojnine varne in višje. Ta teden, poglejte glasovanje, kam gredo politične obljube, tudi ko so podpisane. To je tista temna stran politike, ki ne bi smela biti prisotna. Sedanja verzija demografskega sklada je samo, in zdaj bom naštel, model,

svoje ljudi nastavila, ker ne bo pomemben izkupiček, kakor tudi ni bil pomemben v letih od 2004 do 2008, pomembno je samo, da nastavijo svoje ljudi. In državno premoženje, ki ga je še tako malo in bi ga bilo treba plemenititi in pripeljati najboljše ljudi, se ne bo plemenitilo. Kot drugo, prenašati obveznosti, ki jih mora financirati državni proračun, kot so v tem trenutku dodatki za pokojnine, na tekoče izčrpavanje demografskega sklada, pomeni razgradnjo demografskega sklada. To potem ni več demografski sklad. Ampak točno to ste naredili, namesto da bi upokojenkam in upokojencem jasno povedali, naslednjih 20 let so pokojnine varne zato, ker če bo premalo zbranih prispevkov, bomo, zvišali prispevke, po možnosti že včeraj, b, preostanek denarja zagotovili iz proračuna, ker je to naša dolžnost. Izčrpavate demografski sklad, ki ima bistveno bolj pomembno nalogo, da vskoči takrat, ko bo kriza največja. Jaz vem, spoštovane in spoštovani, saj bom skoraj končal, ker morajo tudi moje kolegice in kolegi imeti svoje minute, jaz vem, spoštovane in spoštovani, da vsi poznate matematiko, ampak boli me, ker se prazne obljube tako rade dajejo v politiki in si državljanke in državljani tega ne zaslužijo. Zato predlagam, prvič,

predstavniki mladih in predstavniki upokojencev uskladite bolj normalno in pametno verzijo, pridite z njo v parlament. In verjemite mi, ni potrebno, da se usklajujete ne z mano, ne z SD, ne z opozicijo, ko pridete sem s predlogom, ki bo usklajen s sindikati, mladimi in upokojenci, v tem trenutku imate moj glas vnaprej. Hvala za vašo pozornost.

Najprej bi se odzvala na gospoda Horvata, ki je govoril o naši srebrnini in o omejenem roku trajanja teh podjetij. Jaz ne razumem čisto točno, kaj je kolega Horvat hotel s tem povedati, ampak lahko pa se vprašam, kako nameravate potem financirati vse te politike, ki ste si jih zamislili z demografskim skladom, se pravi pokojnine, domove za ostarele, stanovanja za mlade in pa štipendije, če imajo ta podjetja omejen rok trajanja. Poleg tega pa v bistvu v samem zakonu niste predvideli nobenih dodatnih virov za financiranje demografskega sklada in mi pač tukaj res nekaj ne

on. Zamišljeni demografski sklad, ki ga danes obravnavamo, je slaba ideja in ogromno je bilo okoli tega že povedanega in tudi v opoziciji smo do zdaj poskušali narediti vse, kar je možno, da bi preprečili sprejetje škodljivega zakona, bili na žalost vsi amandmaji, ki smo jih do zdaj predlagali, spregledani. Danes bomo poskusili še enkrat. Skupaj z opoziciji smo vložili oziroma sopodpisali tri amandmaje, nekaj več o tem na koncu.

Predvsem rešitev demografskega problema, ki ga imamo v Sloveniji, je potrebno iskati v smeri večanja produktivnosti in tudi v čim večjem številu delovno aktivnega prebivalstva. Se pavi, več zaposlenih bomo imeli, več bo plačanih prispevkov in več bo denarja v pokojninski blagajni in s tem manjši pritisk na proračun oziroma potemtakem na demografski sklad. Demografski sklad v nobenem primeru ni ena in edina primerna rešitev problema vpliva hitrega staranja slovenskega prebivalstva, ampak je le del tega. Zato se seveda vsi strinjamo, da je potrebno nekaj narediti na tem področju, da demografski trendi kažejo na to in te težave niso od včeraj. Na to nas že vrsto let opozarja OECD, nenazadnje pa nas tudi zavezuje zakonodaja, da se mora Kad preoblikovati v demografski sklad. V Sloveniji vsako leto na trg dela pride 20 tisoč mladih, upokoji pa se jih 30 tisoč. To pomeni, da slovenski trg vsako leto ostane brez deset tisoč delavcev in tudi po projekcijah UMAR, ki ne ki ne upošteva migracij, se bo v Sloveniji število delovno sposobnih leta 2026 v primerjavi z letom 2006 zmanjšala za 150 tisoč, število starejših od 65 pa se bo povečala za 180 tisoč. To pomeni, da so številke res kar zaskrbljujoče. Slovenija bo leta 2060 ena najstarejših populacij, starejših od 65 let. Prva stvar, s katero se v LMŠ ne strinjamo, je ta, da bo sklad financiral tudi dodatne politike, kot so domovi za ostarele, stanovanjsko politiko in pa štipendije. Pa ne, da ne bi želeli, da se te politike izvajajo, ampak smo mnenja, da pač je za to zadolžen proračuna, predvsem pa ta demografski sklad, ki se ga ustanavlja. Mi vemo, da imamo cirka 8,9 milijard premoženja, in to je absolutno premalo, da bi mi lahko iz tega denarja sofinancirali vse te politike.

danes pa je bilo slišano, da bo, mislim da, v 10 letih v demografski sklad prišlo milijardo štiristo, to pomeni, da je to pravzaprav, če sedaj pogledamo, en znesek, ki ga proračun premakne v pokojninsko blagajno. Res ne govorimo o velikih številkah, da bi si lahko privoščili, da bi iz tega financirali prav vse, kar nam pride na pamet. Zato bi moralo reševanje vseh teh nastalih težav, ki so posledica demografskih trendov, recimo zdravstvo, trg dela, reševati na druge načine. Vsi sicer vemo, da je demografski sklad sklad le del tega, ampak predvsem je potrebno narediti urejen sistem dolgotrajne oskrbe. Vemo, da bomo tudi tukaj potrebovali najmanj 300 milijonov letno dodatno s proračuna, predvsem pa seveda dvig produktivnosti, dvigniti delež aktivnih starejših, čim hitrejša vključitev mladih na trg dela. In pa ena stvar, na katero tudi večkrat opozarjam − osveščanje mladih, da bodo varčevali za svojo starost že od svoje prve zaposlite naprej. Seveda pa mora tudi tukaj država poskrbeti za ustrezno zakonodajo in spodbujanje drugega stebra in stimulacijo tretjega stebra, ki pri nas deluje še zelo slabo. Naslednja škodljiva stvar v zakonu je tudi, da bodo vse kapitalske naložbe države pod eno streho. Argument Vlade je, da se s tem pridobiva vire za financiranje pokojninskih in tudi drugih politik, vendar če je namen demografskega sklada priskrbeti manjkajoča proračunska sredstva za omenjena področja in tudi razbremenitev proračuna, bi morala država imeti možnost del naložb v demografskem skladu prodati ali dobivati visoke denarne donose z dividendami, se pravi, bi morali imeti v skladu le portfeljske naložbe. Da to lahko imamo, moramo imeti najprej tudi naložbe, ki so visoko likvidne. Zamišljeni demografski sklad

Ta podjetja so za državo strateškega pomena in jih ne moremo kar tako prodajati, da bi lahko potem v določenem času s kupnino ohranjali socialne izdatke. Poleg tega pa bodo v skladu tudi podjetja, ki opravljajo javno službo. Gre res za popolnoma neprimerno in škodljivo določbo. Pravzaprav ne poznam sklada v svetu, ki bi imel v portfelju naložbe, se pravi, portfelju demografskega sklada naložbe, ki so strateškega pomena za državo, to se pravi, od infrastrukturnih podjetij, telekomunikacij, javnih služb in tako naprej.

pa se ne bom potem kasneje več oglašala. Predlagamo oziroma sopodpisali smo tudi mi predlaganje črtanje amandmaja k 38. členu. Namreč ta predlog zakona tudi predlaga sprotno črpanje vsega premoženja, kar pomeni, da bomo le del sredstev akumulirali, ostalo pa bomo sproti potrošili. V LMŠ smo vseskozi zagovarjali, da je potrebna akumulacija, govorili smo o akumulaciji dvajsetih let, tu je seveda vsa komunikacija odprta, primerna doba, ampak vsekakor pa celotna akumulacija vseh prihodkov, ki pridejo v demografski sklad. Neka

še sprotno potrošnjo teh sredstev, smo pač tudi predlagamo črtanje tega člena, ker se nam to ne zdi primerno.

za poseganje v institucije, v katerih demografski sklad nima kaj početi. To pomeni, da bodo pod okrilje demografskega sklada prešla tudi podjetja, v katerih je sedaj Republika Slovenija določena kot ustanovitelj in edini družbenik. To pomeni, da bodo pod okrilje prišle Slovenske železnice, Slovenski državni gozdovi, Kobilarna Lipica, Uradni list, STA, Modra zavarovalnica. In Vlada bo s tem dobila nove vzvode za samovoljno poseganje v vodstvene in nadzorne organe družb, katerih

člena. Ta člen pravzaprav tudi posega v delovanje javne pokojninske blagajne ZPIZ, predvsem iz stališča tega, ker se bodo prenesle vse kapitalske naložbe ZPIZ na demografski sklad, kar pa pomeni, da se bo premoženje javne pokojninske blagajne zmanjšala za več kot 100 milijonov evrov in je tudi v neposrednem nasprotju tega sklada, ki pravzaprav tudi pokojninski blagajni zagotavlja ta sredstva. Vse preveč je odprtih in spornih stvari, kar smo že tudi skozi razpravo slišali in tudi v stališčih. Opozicija ni prisluhnila niti enemu našemu predlogu, zakon nikakor ni bil usklajen s socialnimi partnerji. Če še omenim, da pravzaprav gre za prenos vsega premoženja na demografski sklad in bo država Slovenija ostala čez noč brez vsega premoženja, na to opozarjajo tudi ekonomisti, da se lahko pojavilo težave, da bo Sloveniji padla bonitetna ocena, da se bodo povišali stroški financiranja, poslabšali dostopi do finančnih virov, znižala konkurenčnost in hkrati bodo lahko tudi vsa podjetja, ki bodo v lasti sklada, lahek plen za razprodajo trenutno vladajoče politike, trenutno na čelu stranke SDS. In to mi še enkrat pride na misel izjava kolege Horvata, da imajo vsa ta podjetja omejen rok trajanja, vsa naša srebrnina ima omejen rok trajanja. To se jaz že strinjam, da imajo podjetja omejen rok trajanja, vendar pri tej vladi ni konec nobenih presenečenj, zato me, recimo, neka taka izjava lahko tudi zaskrbi. Zato v LMŠ nikakor tega predloga

kjer na podlagi populizma podjetja ne moreš reševati. Želim iz tega izhajati. Zdaj govorimo o tem 38. členu, ki je predlagan za črtanje. Predvsem zato, ker pač želimo povedati, da ta zakon v celoti ne prinaša nobene dodane vrednosti, vsaj ne neke nove dodane vrednosti. Zakaj? Ker se pogovarjamo iz žepa v drugi žep, samo v tem je ta problem. Mi pa populistično, predvsem neki kolegi želijo dopovedati, kaj bomo s tem skladom lahko dolgoročno rešili. Ja, pa kaj bomo rešili, če je samo iz enega žepa v drugi, iz enega žepa, kjer je bila skupna državna blagajna, govorim o letu 1996, ko smo znižali prispevke za pokojnine, in seveda iz zavarovanja delodajalcev in pa seveda iz državnega proračuna se takrat zavezali, da bomo to razliko v ZPIZ dajali? dajali? V tem je ta vsa poanta. In do zdaj je to teklo tako. Zdaj pač želimo s tem skladom reševati vse. Ampak ta podjetja, ki jih bomo zdaj prenašali sem, seveda ne bodo prinašala čez noč zlatih jajc, tega se moramo zavedat. Seveda Evropa pozna ta sistem. Evropa je solidarna, spadamo v to družino in pokojnine so bile in bodo. Ta solidarnost se bo nadaljevala. Seveda ne gre samo za vplačila. Lepo je minister prej rekel, da pokojnine temeljijo na medgeneracijski solidarnosti, in to je tisti temelj in tudi v naprej bo tako, brez tega ne bomo mogli reševati zadeve. To pa seveda temelji na produktivnosti. Ta dodana vrednost, ki si jo zdaj želimo s tem zakonom reševati, nam seveda tega ne bo dajala. Evropa seveda te sklade pozna, Belgija, Francija, Irska, Norveška, Poljska, Portugalska, Španija, Švedska, vsi se na nek način poskušajo, ampak tam so neka zdrava premoženja, kot je bilo rečeno že, kaj ima Norveška. To so tisti biseri, srebrnina, zlatnina, na kateri lahko gradiš, mi pa žal tega nimamo. Slovenija ima gozdove, pa jih ne zna izkoristiti. Mi še te gozdove rešujemo, kako jih bomo znali oplemenitit, da bi ostal ta les doma, da bi lahko potem lesnopredelovalno industrijo zagnali,

Francija 4,2 % BDP, Japonska, kjer je ta sklad tudi za druge zadeve namenjen, 30 % BDP, tako močni so ti skladi, Norveška 7,3 Poljska 1,3 %. Tu smo verjetno mi nekako primerljivi. Pri nas ta sredstva, 140 milijonov smo mi izračunali, da bi iz teh podjetij te dividende prenesli, ta doprinos, ki ga seveda samo prelagamo iz enega žepa v drugi žep, je to to. In to ni tista rešitev. Mi bi se morali danes pogovarjati o popolnoma drugih zadevah. O produktivnosti. Če hočemo mi rešiti, moramo slovensko gospodarstvo s produktivnostjo, s to rastjo, to bo prineslo to. Mi vemo, da danes zaostajamo 15 % z dodano vrednostjo za povprečjem Evropske unije, še več pa s produktivnostjo. S produktivnostjo zaostajamo 20 %. In to je tista prava rešitev, o tem bi se morali pogovarjati, ne pa, da danes populistično govorimo, kaj bomo s tem združevanjem podjetij − tu imate neke druge cilje. Odkrito povejmo ljudem, da je to nekaj drugega. Ne vem, kaj lahko to prinese dobrega. Jaz tega res žal ne vidim. In v tem je stvar. Bo pač ta zakon sprejet, ker ste pač v večini, ampak rešitve na tem področju za pokojnine v bodoče ne bo prinesel.

In od teh podjetij jih je 20 v stečaju ali likvidaciji. Cirka 30 teh podjetij, ki so v tem skladu, ki jih predlagate, je potrebnih pomoči, da bodo lahko jutri preživela, so brez dividend. 30 podjetij, če ocenimo, je pa tistih, kjer je država solastnik od 1 % pa mogoče tja do 50 %, tu je tudi še veliko tujcev. In te dividende so zelo zelo omejene. Na dolgi rok je vprašanje, kaj s tem bo. To se pravi, to so zelo zelo male vrednosti, mi pa danes govorimo, kako bomo dolgoročno pokojnine reševali s tem. Ne, ne bomo jih. Pokojnine na dolgi rok, tako kot vse ostale države, bomo reševali z rastjo produktivnosti, če bomo lahko s to medgeneracijsko solidarnostjo potem vzdrževali to. To je pa čisto nekaj drugega. Naše plače bodo morale rasti na podlagi produktivnosti. Delati moramo na tem, da nas ne bodo tuja podjetja, ki pri nas odpirajo podjetja, izkoriščala, da bodo davki plačani tam na izvoru tega podjetja, v državi, kjer so ustanovljena. To bo tista rešitev na dolgi rok. In ko se bomo začeli o tem pogovarjati, potem bom jaz lahko z veseljem tudi ljudem rekel, to pa je tista prava zadeva. Tu pa je samo nekaj iz žepa v žep, ki pa nima tiste prave dodane vrednosti. Hvala lepa.

naša zgodba. Pa temu ni tako. To je stvar, ki mora biti skupna vsem generacijam, predvsem pa tistim, ki se bodo v bližnji oziroma prihodnji generaciji upokojevati.

ustanovitev financiranja v roku dveh let po uveljavitvi, kar pomeni do konca leta 2014. Zaveza se je za dodatno leto, do konca 2015, prolongirala z Zakonom o slovenskem državnem holdingu, ki določa, da se bo Kapitalska družba preoblikovala v neodvisen in avtonomen demografski rezervni sklad na podlagi posebnega zakona, ki bi določal tudi njegove dodatne stalne vire. Žal se to ni zgodilo. Razlogi so seveda znani. Politika se ni mogla in tudi danes se ne more dogovoriti o tem, kako naj bi se ta sklad, da bo sploh imel učinek, financiral in seveda tudi upravljal. Prav nobena politika tega ni hotela, kljub temu da smo v naši poslanski skupini, v naši stranki ogromno na tem tudi v preteklosti delali. Veste, da je največji problem v tem, da je vsaka politika hotela imeti roko nad državnim premoženjem, pa naj bo to leva ali desna politika,

in to z resnim namenom. Kakšen je bil zaključek vemo. Predlog ni bil obravnavan zaradi predčasnega prenehanja mandata državnega zbora, ki ga je sprožil takratni predsednik Vlade Miro Cerar. To je bil prvi zakon, ki je priromal skozi vrata parlamenta, saj je bila želja določenega kroga v vseh političnih opcijah, da bi imeli nad določenim delom državnega premoženja, kot sem že prej omenil, svojo roko. To so bile neizmerno velike želje politike. Vsled tega na zakonodajni ravni ni moglo priti do končnega dogovora in oblikovanja zakonskega besedila, ki bi ustrezal temu, čemur demografski sklad mora biti namenjen. To je upokojencem. Nekateri se dobro spominjate, tudi tisti, ki tam zgoraj sedite, kako je ta zgodba zgledala, kako smo si prizadevali. In, zanimivo, takrat nam je največja stranka, ki je imela 36 poslanskih mest, onemogočila, da bi se ta sklad ustanovil. Slovenija je med državami z največjimi tveganji za dolgoročno vzdržnost javnih financ zaradi staranja našega prebivalstva. Po projekcijah Evropske komisije naj bi čez približno dve desetletji število upokojencev preseglo število zavarovancev. Demografski rezervni sklad bi moral v prihodnjih desetletjih zaradi večjih demografskih pritiskov v luči staranja prebivalstva vsaj delno, kot neka rezervna institucija, pokrivati primanjkljaj pokojninske blagajne. Torej, blažiti proračunske izdatke in hkrati biti dodaten rezervni financer za ohranjanje stabilnosti pokojnin v primeru kakšne gospodarske ali, bog ne daj, ponovno zdravstvene krize. Vemo, da zlasti mladi ne zaupajo pokojninskemu sistemu. Zato je prav, da zagotovimo rezervni sklad, ki bo vplival optimizem mlajšim generacijam, da bodo vedeli, zakaj delajo, in da bodo imeli garancijo, da bodo pokojnine, ki morajo biti dostojne in odraz dela, resnično tudi dobili. Da bo sklad učinkovit in dal rezultate ter uresničil svoje poslanstvo, mora biti, naj se tako izrazim, primerno obut in tudi oblečen ter seveda opolnomočen,

o njih sem že maloprej govoril −, naj bodo z leve ali desne. In tak je bil naš zakon, ki smo ga vložili v parlamentarno proceduro 30. januarja leta 2018.

Viri so bili primerno in varno vključeni in naloženi. Celotno premoženje Kada, vključno z Modro zavarovalnico, plus povečanje premoženja s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije, Slovenskega državnega holdinga in ZPIZ. Predvidena Predvidena vrednost prenosa državnih deležev iz nekaterih strateško pomembnih portfeljskih naložb je bila takrat ocenjena na knjigovodsko vrednost 3,85 milijarde izpostavim nekaj najpomembnejših, to so Nova Ljubljanska banka, Luka Koper, Pošta Slovenije, Petrol, Telekom Slovenije, Zavarovalnica Triglav, Krka, Pozavarovalnica Sava, plus dodatni viri financiranja v obliki kupnin in dividend iz kapitalskih naložb z namenom dodatne krepitve premoženja sklada, 20 % kupnin od prodaje naložb Republike Slovenije in 50 % dividend od naložb Republike Slovenije. Doba akumulacije brez črpanja sredstev do njenega izteka je bila ustrezno dolga, do leta 2039 bi se vložena in sprotno pridobljena sredstva plemenitila, šele leta 2040 bi se začela uporabljati namensko za pokojnine. V blagajno ZPIZ bi se pričela vplačevati sredstva, ki bi jih sklad akumuliral in povečal na podlagi donosov. obdobju akumulacije bi se vsako leto neposredno v ZPIZ vplačalo 90 % čistega dobička sklada v prihodnjem letu. Ob predpostavki donosov v višini 5 % letno in nobenih izplačil iz ZPIZ v obdobju akumulacije sklada, razen izplačil v višini 50 milijonov evrov v letih – takrat smo tako načrtovali – 2018 in je bilo povprečno letno vplačanih v pokojninsko blagajno v obdobju 2040−2060 ocenjeno v višini 740 milijonov evrov. Samo izjemoma bi bilo možno vmesno oziroma predhodno sofinanciranje ZPIZ zaradi odziva na demografske spremembe, ampak izključno za usklajevanje pokojnin, zgolj in izključno za usklajevanje pokojnin. Najbolj ključni organ upravljanja, to je nadzorni svet, je bil uravnoteženo oblikovan v smislu zastopanja vseh deležnikov. Poleg treh predstavnikov ključnih ministrstev je bila zagotovljena enakomerna zasedba tako delodajalske kot delojemalske strani. Člane upokojenske generacije bi zastopali trije predstavniki, mlade pa en predstavnik. Danes smo v sklepni fazi potrditve predloga zakona, ki pod eno streho spravlja večino tistega, kar smo v preteklosti označili kot družbeno lastnino in od katere je danes po več ali manj negospodarnih privatizacijah ostal le še drobiž. Z izjemno premoženja, ki ga ima država v Darsu in v elektro omrežju bi se v sklad prenesle vse naložbe, ki so oziroma naj bi bile v tem trenutku vredne 8,5 milijarde evrov. Ob zavedanju, da pokojninski izdatki samo s sprotnimi plačili že dolgo več ne morejo brez pomoči državnega proračuna kriti sprotnih izplačil, ob zavedanju, da je demografska slika že danes neizprosna in da aktualna zdravstvena kriza in posledično njune finančne prilagoditve danes narekujejo drugačen pristop k oblikovanju politike na odzivnost odzivnost demografskih vprašanj, med drugim tudi dolgotrajne oskrbe, ob zavedanju, da vprašanja stabilnosti pokojninske blagajne ne bodo rešile niti nove reforme pokojninskega sistema in da je zato treba zagotoviti dodatne učinkovite vire za izplačevanje prislužene in vnaprej plačane pravice do ekonomske varnosti v starosti, razumem predlog zakona kot nujen kompromis med vsemi dosedanjimi zakonskimi predlogi. Ta zakon lahko vsaj po večinskem prepričanju poslancev Desusa resnično učinkovanja po zglednem obvladovanju demografskih razmer v naši državi in hkrati zaustavi nadaljnjo razprodajo premoženja in zagotovi ustrezno in namensko opravljanje naložb. Nezadovoljstvo s terena, naših volivk in volivcem, češ da od državne srebrnine upokojenci, ki so jo sicer ustvarili v svojem dolgoletnem delovanju oziroma delovnem stažu, nazadnje ne bodo imeli nič, pa je dodaten argument, da se z delnim akumuliranjem in delnim črpanjem sredstev za pokojnine že danes medgeneracijsko zaupanje ponovno vzpostavi. Vzpostavitev urada za demografijo, ki bi vsebinsko kompleksno nadziral in upravljal ključne demografske izzive pa je naslednji korak k resničnejšemu resničnejšemu zavedanju pomembnosti vseh vprašanj demografskih izzivov in povezovalno gradi medgeneracijsko soodvisnost družbe. Spomnim naj, da si je Desus vrsto let prizadeval, naj se ustanovi urad za starejše, katerega naloga bi bila izvajanje oziroma koordiniranje celovite politike za državljane nad 65 let. Urad, ki je predviden s tem zakonom, ki je v bistvu formalno že ustanovljen, pa zajema širšo poanto, in sicer skrb za celotno problematiko demografije, ampak vendar je prioriteta na skrbi za starejšo generacijo. Za Desus so tudi prihodnja ključna vsebinska vprašanja vezana na oblikovanje dolgoročno vzdržne in celovite sistemske ureditve položaja upokojencev. V prvi vrsti pa izpostavljamo naslednje: popravo krivic upokojencev, ki se še vedno čutijo prikrajšane pri svojih pokojninah zaradi varčevalnih ukrepov v obdobju 2010−2015, sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi, zagotavljanje kakovostnega javnega institucionalnega varstva v zvezi z gradnjo primernih domov za starejše občane in oskrbovanih stanovanj ter zagotavljanje pomoči na domu vsem upokojencem, zagotavljanje kakovostnih javnih zdravstvenih storitev, dostopnost do ostalih socialnih transferjev za upokojence, kot je denarno-socialna pomoč, dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo, ki pa naj ne bodo vezani na premoženjsko stanje oziroma obremenjeni s hipoteko in potencialno izvršbo, izplačevanje letnega dodatka vsem upokojencem, ne glede na višino njihove pokojnine, upoštevaje določeno lestvico, ki bo pravična in solidarna. Hotel sem vas spomniti predvsem na zakon, ki smo ga vložili. Prepričan sem, da je ta zakon, ki smo ga mi vložili, tisti ta pravi zakon, ki bi ga morali že v preteklosti sprejeti. Ampak glede na to, da so nas vsepovsod spotikali, do tega nismo prišli. Bojim se, da tudi tokrat to ne bo šlo skozi in da upokojenska generacija, starejša populacija in tudi, čutim, mladi ne bodo uresničeni zaradi tega, ker ima politika pač svoje lastne interese.

Slišali smo dolgo ekspertizo mojega poslanskega kolega, ki nam je nekako tudi osvežil, kaj se je dogajalo v preteklih letih z ustanovitvijo demografskega sklada, ki bi z dobički od poslovanja državnih podjetij in premoženja dodatno polnil pokojninsko blagajno in s tem omogočal dodaten vir njene stabilnosti. Predlog ustanovitve demografskega slada ima že res dolgo brado in predolga je tudi neizpolnjena obljuba. In ja, ta vlada je prinesla v Državni zbor ta zakon brez širšega družbenega dogovora, kljub temu, da je minister Šircelj v uvodu povedal, da je bila opravljena širša javna razprava. In če minister meni, da je opravljena širša javna razprava na podlagi tega, kar je kolega že povedal o tem, o čemer smo govorili v preteklosti, ko smo govorili o predlogu, ki so ga v parlamentarno proceduro predlagali Socialni demokrati, potem se krepko moti. Prav tako, če bi bil širši družbeni konsenz in dogovor, ne vem zakaj potem temu nasprotujejo sindikati. In če nadaljujem. Zakaj je potreben širši družbeni dogovor, ker govorimo o skladu, ki bo prihodnim generacijam omogočal stabilno financiranje pokojnin. Ne glede na način sprejemanja, si je ta vlada cilj omogočiti prihodnjim generacijam stabilno financiranje pokojnin dobesedno prikrojila, podredila kot osebni projekt za uresničevanje partikularnih ciljev. Res bi morali imeti sklad, s katerim bi zagotovili stabilen tretji vir pokojninske blagajne v kritičnem obdobju po 20 letih. Ta vladni zakon sklad zasnuje tako, da bo sproti izčrpaval tekočo porabo, donos pa iskal v privatizaciji. Zame to ni demografski sklad, temveč, žal moram tako reči, politično plenjenje, pa ne samo zato, ker gre za privatizacijsko past tistega, kar je ostalo od državnega premoženja. In ko govorimo o tem demografskem skladu, o tem predlogu, gre za sprotno trošenje, ki si ga pa ta vlada predstavlja s tem zakonom o nacionalnem demografskem skladu, ima velike finančne posledice tako za pokojninsko blagajno, pri čemer so že danes sredstva premajhna, da bi učinkovito financirali zraven še gradnjo domov za starejše in, še huje, nedefinirano družinsko politiko. Kljub temu, da je danes bilo govora, da bi tudi štipendijski sklad s tem ustanovili in imeli štipendije, jaz osebno ne nasprotujem štipendijskemu skladu, ampak to mora zagotavljati državni proračun, ne moremo govoriti v tem predlogu demografskega sklada o teh sredstvih.

tako da tukaj je še veliko čejev in vprašajev. Še več, zaradi strukture državnih podjetij, veliko med njimi je namreč strateških, pa ostaja tudi velika nevarnost, da se bo sklad polnil na račun izčrpavanja in s pomočjo privatizacije državnih podjetij. In ja, ključno je, da si odgovorimo na vprašanje, ali bo pokojninski sistem v prihodnosti temeljil na solidarnosti, na vseh generacijah, tudi tistih, ki bi morale imeti manjše neposredne koristi od vzpostavitve demografskega sklada. Zakaj govorimo o tem? Kajti luknja v pokojninski blagajni se povečuje. Če jo še dan polnimo z eno milijardnim transferom iz državnega proračuna, bo čez čez leta ta še višja in večja, lahko ocenjujemo tudi na tri milijarde evrov, na kar nas pa opozarjajo tudi strokovna dejstva, ki govorijo, da moramo povečati vire pokojninske blagajne, akumulirati rezervo, poudarjam, akumulirati rezervo za kritična obdobja, ki šele prihajajo, in to čez 20 let. Takrat bomo potrebovali še vse možne vire, da bomo lahko zagotovili medgeneracijsko solidarnost. Predlog tega predloga, ki ga pač imamo − ustanovitev demografskega sklada, ne gre v tej smeri, ampak lahko brez zadržkom rečem, da je ta predlog škodljiv. Z njegovo uveljavitvijo sklada bo Vladi uspelo dolgoročno spremeniti ustroj pokojninskega sistema tako, da bo politično ugrabil zadnje rezerve, namenjene za zavarovanje pokojnin v prihodnosti, njihovo premoženje in donose pa potrošil za tekočo porabo, nedefinirane druge cilje pa mogoče tudi za kakšne predvolilne bombončke. Kot je bilo danes tudi povedano, srebrnina ima rok trajanja. Srebrnina ima rok trajanja. Srebru se spreminja vrednost, pod to vlado se lahko tudi to zgodi, zato absolutno nasprotujem temu predlogu zakona. Ko je gospod Horvat izjavil, če ta predlog predlog zakona o demografskem skladu ne bo sprejet, ga naslednjih 20 let ne bomo imeli, se mi postavlja vprašanje, ali s tem že kar v naprej napoveduje, da Nova Slovenija nikoli ne bo sodelovala pri pripravi novega predloga zakona o demografsko nacionalnem skladu. Hvala.

spoštovane poslanke, spoštovani poslanci in lepo pozdravljeni tudi vsi, ki nas spremljate! Slovenija potrebuje demografski sklad. To je dejstvo. Ne potrebujemo ga jutri, potrebovali smo ga že včeraj, zato je nujno, da ga seveda sprejmemo in s tem naredimo tisto, kar bi morali narediti že pred leti. Danes smo slišali veliko stvari in mene sicer ne čudi, da imate predvsem na strani leve opozicije nasprotujoče si mnenje, da imate številne predloge, dopolnitve, da imate mogoče drugačen koncept zasnove nacionalnega demografskega sklada, me pa čudi oziroma se mi zdi pa malo neresno, se bom tako izrazil, da po vseh letih, ko ste imeli škarje in platno v svojih rokah, niste uspeli vsaj pripraviti nekega konkretnega zakona, ga spraviti skozi parlamentarno proceduro in danes bi tak sklad že že imeli in bi lahko seveda tudi že črpali njegove sadove oziroma imeli neki sistem, neko strukturo, pa tega ni, ker tega niste bili zmožni storiti. Danes pa poslušamo številne nasvete, poslušamo tudi na nek način morda obljubo, kaj vse boste še naredili, ko boste ponovno na oblasti. Bili ste na oblasti, pa niste nič naredili. Zakaj niste nič naredili? Ta odgovor poznate vi sami. Verjetno zato, da ste ohranili svoje privilegije, očitno zato, da se ni spremenilo nič. In danes ponovno rušite, da se ponovno ne bi spremenilo nič, spoštovane in spoštovani, in pri tem vas nič ne moti to, da bo sprejetje tega zakona pravzaprav prinašal korist za vse državljanke in državljane Republike Slovenije. Dolgoročno bo razbremenil državni proračun, kajti ni edini je pa dolgoročni vir financiranja pokojnin oziroma pokojninske blagajne. Predstavlja enoten, pregleden in učinkovit način upravljanja državnega premoženja tudi z nižjimi stroški upravljanja državnega premoženja, in to je zelo pomembno. Iz vaših današnji razprav pa tudi razprav pri prejšnjih obravnavah tega zakona v Državnem zboru izhaja ravno to, kar sem omenil oziroma kar vam očitam, da ne želite, da se karkoli spremeni, ker vam očitno obstoječe stanje ustreza. Preden

in sicer se tako radi obešate na besede o državni srebrnini, ko smo danes slišali ravno ta izraz. Glejte, državno premoženje je po mojem mnenju vredno toliko, kolikor znamo z njim upravljati. Če znamo z njim dobro upravljati, se bo plemenitilo, bo vredno več, bomo ustvarili dodano vrednost, se bo kopičilo in lahko seveda tudi plemenitilo v nadaljevanju. Če pa ne, če bomo z državnim premoženjem upravljali slabo, če se ga bo plenilo, kar se je tudi v preteklosti mnogokrat žal dogajalo, predvsem ko je bila na oblasti leva vlada, potem pa je premoženje vredno iz časa v čas, iz leta v leto manj. Veliko je takih primerov, žal. In to je tisto, kar se moramo tudi na tej točki vprašati, da moramo z državnim premoženjem ravnati tako, kot bi ravnali s svojim lastnim premoženjem, torej odgovorno, racionalno, ekonomično, kajti to je premoženje vseh nas državljank in državljanov Republike Slovenije. In tudi po tem zakonu je zelo jasno, kdo postavlja tiste organe, ki bodo s tem premoženjem upravljali. In Državni zbor Republike Slovenije, kar je tudi pravilno, ima tukaj glavno vlogo, glavno moč. Pomembno se mi zdi, da je ta zakon zasnovan tudi tako, da bodo pravzaprav tisti, ki so ustvarjali to premoženje, tudi že deležni sadov tega zakona in ne šele potem prihodnje generacije bodisi nekoč v prihodnosti, če že in tako naprej. Mislim, da je ta koncept pravilen zlasti v času, zlasti v obdobju, v katerem se nahajamo. Zato mi dovolite, da svojo razpravo zaključim pravzaprav z nekaterimi konkretnimi podatki, ki so dostopni po projekcijah in ki jih ima tudi Ministrstvo za finance. Dejstvo je, to vsi vemo, brez da naredimo kako analizo, da smo starajoča se družba in da se bo število upokojencev v prihodnjih letih bistveno povečalo, po nekaterih projekcijah do leta 2070 kar za 20 % v primerjavi z današnjim obdobjem. To pomeni, da bo pritisk na pokojninsko blagajno še večji, kot je danes, in že danes je relativno zelo velik. In v teh projekcijah je moč razbrati tudi to, da je prelomno leto, ko bo število upokojencev povečalo število zavezancev, ki vplačujejo prispevke, leto 2042, ki pa ni tako zelo oddaljeno. Da sklenem svojo razpravo prav s tem, da dejansko nujno potrebujemo zakon o nacionalnem demografskem skladu, zakon, ki ga je pripravila Vlada Republike Slovenije, ki ga je uskladila in ki verjamem, da bo že v nekem srednjeročnem obdobju zelo jasno pokazal, da s tem, ko smo ta zakon podprli, da smo ravnali prav in da smo dobro storili trenutnim generacijam upokojenk in upokojencev in vsem tistim, ki bodo to dosegli v prihodnjih letih oziroma desetletjih. Osebno bom Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu z vso odgovornostjo in prepričanjem, da bom s tem naredil dobro za obstoječe upokojence in vse prihodnje generacije, podprl. Hvala lepa.

da ta vlada pač srebrnine ne zna ohraniti, zato so tukaj pasti. Drugič, navajanje laži, da nismo na levi strani dali predloga demografskega sklada, to je pa res ena velika laž. Kolega, lepo prosim, poglejte malce nazaj. Ne vem sicer, če ste že bili vi takrat poslanec, ampak Socialni demokrati smo vložili Predlog zakona o demografskem skladu, žal pa ni bil podprt. Zato tudi tako dolga razprava, da smo prišli do tega predloga zakona, ki ga imamo danes. / oglašanje iz dvorane/ Torej leva sredina ali levica je predlagala zakon o demografskem skladu in ne mi govoriti, da nismo tega naredili. Hvala. Hvala za besedo, predsedujoči. Če naj si

Za razliko od govorcev in splošnih stališč, ki jih lahko slišimo okoli demografskega sklada, bi sam izpostavil, da mi nimamo demografskega problema, naš problem je kapitalizem. Ustvarjenega proizvoda je dovolj, ne glede na starajočo se populacijo, je pa zelo nepravično razporejen. Zato smo v Levici tudi predlagali, da se dvigne prispevna stopnja za delodajalce, ki polni pokojninsko blagajno. Če bi bil ta predlog sprejet, bi dobili nov stabilen in družbeno pravičen vir v višini 560 milijonov evrov vsako leto, vir, ki bi praktično prepolovil transfer iz državnega proračuna, ki trenutno znaša 1,15 milijarde evrov, zgolj zato, da pokojninska blagajna pokriva svoje osnovne obveznosti do upokojencev in upokojenk v tej državi, se pravi, da jim izplačuje pokojnine. A kako mizerne pokojnine so to? Imamo 240 tisoč upokojencev, ki živi s penzijo pod 600 evri. To ni penzija za lagodno življenje. To ni dohodek za varno starost. To je revščina v malo drugačni preobleki. Več kot 10 tisoč starejših čaka v vrsti na posteljo za mesto v domovih starejših občanov. Tudi to je neka investicija, ki jo je država dolga leta, desetletja, zanemarjala, sedaj pa je akutna kriza eksplodirala še z dodatnim pospeškom epidemije covida-19. In še in še bi lahko našteval, kaj moramo zagotoviti zato, da bomo našim starostnikom, aktualnim aktualnim ali bodočim upokojencem, omogočili varno starost, ki so si jo s svojim delom in s svojim prispevkom v družbi zaslužili. Skupaj se že ta hip pogovarjamo o izdatkih in investicijah, ki bi presegli 2 milijardi evrov vsako leto. Vlada Janeza Janše je prehitela v odgovor na to vprašanje z zakonom o demografskem skladu. Trdi, da bo z demografskim skladom okrepila prihodke v pokojninsko blagajno in iz tega lahko zagotovila dvig najnižjih pokojnin. To je v najboljšem primeru zavajanje, v najslabšem primeru pa laž. Zelo radi predlagatelji tega demografskega sklada govorijo o floskulah, kako bo fino za upokojence pa kako je potrebno poskrbeti za državna podjetja in ne vem kaj še vse. Zatakne se jim pa pri številkah, zato o teh številkah zelo malo govorijo. Konkretna številka v tem kontekstu je 56 milijonov evrov. Toliko naj bi se iz demografskega sklada v pokojninsko blagajno prelilo v prvem letu njegovega obstoja. 56 milijonov evrov primerjamo s potrebami, ocenjenimi na 2 milijardi evrov, in aktualnim transferjem v pokojninsko blagajno iz državnega proračuna v višini 1,15 milijarde evrov na leto vidimo, da demografski sklad nikakor ne more in tudi ne bo rešil vprašanja financiranja pokojnin. Zakaj torej tako na dolgo in široko vlada Janeza Janše razlaga, da demografski sklad pa ja nujno potrebujemo zato, da bomo financirali pokojnine, če je pa dohodek iz tega demografskega sklada za pokojnine taka kaplja v morje, da je vseeno, če je ali če ni, še posebej če vemo, da se dividende iz istega naslova, iz istih podjetij že sedaj stakajo v državni proračun, v ta isti državni proračun, ki varuje in sofinancira pokojninsko blagajno. To me pripelje na drugo poanto. Če sem sedaj govoril s pozicije poudarka »na« demografski sklad, prehajam sedaj na poudarek »iz« demografski sklad, se pravi vprašanje državnega premoženja. In to je tisti grm, v katerem zajec tiči. Vlada Janeza Janše nima nikakršne želje in interesa zares upravljati z državnim premoženjem, toliko bolj pa se ga želi polastiti in ga opleniti. Prva nevarnost, ki se s tem demografskim skladom, na tej točki že lahko rečem v narekovajih demografskim skladom, zelo jasno kaže in odpira, je nevarnost privatizacije. Novi organi, ki so vpisani v zakon o demografskem skladu, bodo postavljeni čisto po politični liniji − nekaj Vlada, nekaj Državni zbor, to predstavlja večino vodstvenega kadra. Seveda je distinkcija med Vlado in Državnim zborom v naši državi precej zabrisana. Tista politična opcija, tisti lok, ki bo zbral dovolj glasov v Državnem zboru, da bo postavil vlado, tisti bo lahko v celoti obvladoval teh 8,6 milijarde evrov premoženja. Kaj bi to pomenilo v primeru takega kolapsa države, kot ga imamo pod vlado Janeza Janše, si lahko predstavljate. A potem je tu še drugo. Ti novi organi, ki bi se vzpostavili, bi imeli leto dni časa, da v osnovi delajo, karkoli želijo, ker bi bilo treba s katero se upravlja z državnim premoženjem, kaj se prodaja, česa se ne prodaja, kako se dela, šele sprejeti. Se pravi, koalicija Janeza Janše plus vlada Janeza Janše kadrirata nov vrh demografskega sklada z 8,6 milijarde evrov premoženja, s popolnoma razvezanimi rokami bi operiral ta vrh. Kaj mislite, da bi po letu dni ostalo? Ja, pa saj bi vse sprivatizirali, razprodali, tisto, česar ne bi, bi pa prestrelili s svojimi kadri, ki nimajo po dve levi, ampak imajo štiri leve roke; saj vidimo, kako so zavozili epidemijo − presežne smrti, cepljenje je živa katastrofa, da o nabavah mask in ventilatorjev niti ne začnemo. In to je nek interesni moment, vgrajen v ta vladni zakon o demografskem skladu. Za njim se ne skriva noben obči državljanski interes, ampak samo apetiti vlade Janeza Janše, da opleni to, kar je od industrijske baze v tej državi sploh še ostalo. V tem procesu iz odločanja in upravljanja izloča tudi delovne kolektive. Vsa vrednost teh podjetij – ta podjetja sama so plod pokolenj delavskih generacij, ta podjetja so ustvarila in zgradila to vrednost s svojimi rokami in svojimi možgani. Ne le, da jim sedaj vlada Janeza Janše sploh odreka kakršnokoli pravico, da sodelujejo pri pripravi zakona, ki naj bi pokril upravljanje z državnim premoženjem, se pravi s to industrijsko bazo, ki so jo ti delavci sami postavili, iz nadzora in iz upravljanja tega premoženja jih je v celoti izključila. V Levici mislimo prav nasprotno, če se pogovarjamo o upravljanju državnega premoženja so točka ena delavski sveti. V vodstvene organe je treba pripustiti in vključiti tiste, ki so najbolj organsko zainteresirani za to, da podjetja dobro delajo, da so zaposlitve kakovostne, da so plače visoke, da so prispevki plačani, da se firme razvijajo, da se na ta način razvijajo tudi skupnosti, v katerih te firme delujejo. Nekemu menedžerju je pač vseeno, tam si samo reže svoj kos kos pogače, ga tovori v davčne oaze, lahko je na funkciji, lahko ni več na funkciji, če slučajno posega po nelegalnih goljufijah in svinjarijah in mu na sled pridejo policija, tožilstvo in sodstvo, lahko spakira kufre in pobegne v tujino. Delavci so tisti, ki bodo poskrbeli, da sredstva iz podjetij ne odtekajo, ampak se investirajo nazaj v to industrijsko bazo, in da firme dobro delajo. Večkrat smo že to predlagali, tehnično vzeto po nemškem zgledu, da ne boste vpili, kakšno Kubo, Venezuelo, Severno Korejo se tu gremo, kakor radi pravite. Ne, ne, ne, po nemškem vzoru smo predlagali delavsko upravljanje v državnih podjetjih. Seveda o tem niste želeli nič slišati. Enako, kot ne želite nič slišati o tem, da se menedžerske plače omejijo na desetkratnik, po svoji osebni preferenci osebni preferenci bi rekel raje na petkratnik najnižje delavske plače, ki v nekem podjetju obstaja. Še več, še tam, kjer delavci ta hip imajo pravico do soupravljanja, kot je Modra zavarovalnica, ki upravlja z milijardo 300 milijonov evrov sredstev vseh zavarovancev, še tam jih s to transformacijo v demografski sklad mečete ven. To je protidemokratično, o tem ni nikakršnega razvojnega momenta, samo še en pašaluk, ki si ga je zaželela vlada Janeza Janše. Seveda bomo v Levici temu nasprotovali. Če se ne bo zbralo dovolj glasov, da ta škodljivi puč na državno srebrnino in industrijsko bazo v tej državi preprečimo, se vidimo jeseni na še enem referendumu. Vas moram res spomniti, kaj se je zgodilo zadnjo nedeljo?

To, kar danes poslušamo, se sprašujem, ali res nimamo vsi enakega cilja v tem Državnem zboru, in sicer cilja, da bi končno le vzpostavili demografski sklad, ki ga žal, mislim, da ste se napačno izrazili, ker kolega Ferjan ni želel povedati, da ni bil predlog podan, ampak je želel opozoriti, da ni bil podan predlog, zato ker se vi sami niste uspeli uskladiti, da bi se takrat, kadar ste imeli vaše vlade, poenotili in vsi skupaj podprli enoten predlog. Seveda ste prišli s predlogi, ampak niste jih uskladili, niste bili med koalicijskimi partnerji usklajeni, ampak ste bili drug do drugega s figo v žepu. Vsak od vas je žele uresničiti v predlogu tisto, kar je pač cilj vaše poslanske skupine, ne pa da bi enotno imeli pred sabo to, da bi pomagali upokojencem. In to je poanta vsega in vseh težav, da dandanes ni prišlo sploh do prve obravnave oziroma da ni noben vaš predlog prišel tako daleč, kot je ta ki ga imamo danes na mizi, ki je v tretjem branju. Tako kot vse ostale predloge, ki so dobri za državljane in državljanke, vlada je dala marsikaterega že na mizo, pa želite zdaj z enim uspehom, ki ste ga sicer dosegli na lažeh o referendumu, na lažeh, da vam je jasno, zavajali ste ljudi, ker ninče ni želel ukiniti pitne vode, zdaj mislite, da boste z enim uspehom uspeli tudi na vseh ostalih referendumih. Mislim, dajte se malo zamisliti, kaj delate. Mislite, da vam prav res vsi verjamejo vse, kar rečete. Kot drugo boste pa s tem, ko bi vložili za zakonodajni referendum, zavedli državljane in državljanke . In kaj bi se zgodilo v bodoče? Potem bi pa res upokojenci ostali brez pokojnin. Glede na našo demografsko sliko, ki je vedno slabša, ki je taka, da dejansko ni naklonjena takemu pokojninskemu sistemu, kot ga imamo danes, in vsi skupaj vemo, da ga je treba čim prej vzpostaviti na drug način. Vzpostavitev demografskega sklada je samo prvi korak, vse ostalo, celotna reforma mora biti pa še do konca izpeljana.

Pripeljimo ta predlog demografskega sklada v izvajanje in dajmo iskati potem, kaj bomo naredili naprej, da bomo dejansko vzpostavili celoten sistem, ki bo vzdržen za našo demografsko sliko. Glede sredstev in kako bi se ta demografski sklad polnil, je bilo pa jasno povedano s strani ministra. En del bi bil stabilen, tisti, ki bi dejansko skrbel za stabilne finance, drugi bi bil pa tisti, ki bi oplemenitil, ki bi se dejansko poskušal oplemeniti tako, da bi lahko bilo več sredstev za pokojnine. To, da bi si rada ta vlada podredila finance, da bi si rada podredila celotno pokojninsko blagajno, ne drži. Kajti večino članov bi imel Državni zbor in veste, da se sestava Državnega zbora menja. Kar pomeni, da to je spet ena od vaših zavajajočih tez.

je to, da je bilo zelo zelo žaljivo od predhodnika, ki je pred mano razpravljal, rečeno, da

Ne bom se ponavljala. Vse, kar smo že o tem demografskem skladu povedali v prvem in drugem banju, kajti bilo je povedano vse do podrobnosti, kako in kaj bo dejansko skozi vzpostavitev tega demografskega sklada teklo, in danes je še povzel minister. Jaz bi samo rekla, dajmo stopiti skupaj, dajmo narediti nekaj za naše upokojence in za državljane in državljanke in ne ponovno gledati, kako bi se zrušilo. Kajti resnica je pa le res v tem, da če ta zakon ne bo ugledal luči sveta danes, ga res ne bomo videli še 20 let, pa ne zato, ker ga vi ne bi vložili, ampak zato, ker se ne boste uspeli poenotiti. Hvala lepa.

kot da je to, prvič, najbolj pomemben argument. Prosil bi, spoštovani predsedujoči, da opomnite kolegico Ušaj, da osebne diskreditacije v to razpravo dvorano, ki bi morala biti dom argumentirane razprave, ne sodijo. Mimogrede, vsi poslanci in poslanke Levice imamo nekaj delovne dobe pred vstopom v parlament. Kar je kolega Miha Kordiš velel, pa je, da ta vlada katastrofalno upravlja z epidemijo, kar se je pokazalo pri nabavi zaščitene opreme, kar se kaže pri pomanjkanju strategije upravljanja s cepljenjem in z vsemi drugimi ukrepi. Stroka je enotna, ta vlada katastrofalno upravlja z epidemijo in niti en poslanec Levice, poslanka Levice ni kriva za to katastrofalno upravljanje z epidemijo. Hvala lepa. da tukaj poslance opozarjam na nekaj in pričakujem od vas, da boste tudi vi spoštovali poslovnik, ki smo ga sprejeli.

poslovnik dela Državnega zbora, za to ste zadolženi, in da v naslednjem takšnem izpadu nekomu vzamete besedo, ker je šlo, bi rekel, iz aviona vidno, da je šlo za zlorabo poslovnika o delu Državnega zbora. Jaz osebno bom podprl Predlog zakona o slovenskem demografskem skladu. Prepričan sem, da je ta zakon ustrezen in pravilen. Nedvomno bi še enkrat ponovili, da bi ta zakon po prvem koraku moral biti ustanovljen že leta 2013, pa je poizkus propadel. Vemo, katere vlade so v tistem obdobju bile na oblasti. Potem je 79. člen Zakona o Slovenskem državnem holdingu predvidel preoblikovanje Kapitalske družbe v avtonomni demografski sklad in da se to zgodi najkasneje do leta 2015. Danes smo v letu 2021 in Slovenija še vedno nima demografskega sklada, kljub temu da bi ga morala imeti po zakonu. In žal so bili v vseh teh vladah, ki bi demografski sklad morala oblikovati, tudi Socialni demokrati, ki so danes tudi najglasnejši. In ni vam to uspelo. Razloge verjetno poznate sami, ali niste želeli ali vam ni uspelo znotraj koalicije. Ta koalicija vlade Janeza Janše se je pa odločila in postavila ustanovitev demografskega sklada med prioritete koalicijske pogodbe. Jaz sem prepričan, da bo s tem zakonom Slovenija dobila dve zadevi, in sicer uspešnejše upravljanje državnega premoženja, kajti ta zakon predvideva, da bo državno premoženje odslej naprej upravljano z enega mesta. S tem se sigurno poveča učinkovitost, gospodarnejše ravnanje in pa seveda tudi transparentnost poslovanja. V preteklosti smo bili priča, da sta dva paradržavna sklada na skupščini ene družbe glasovala vsak po svoje. S tem zakonom in z upravljanjem državnega premoženja z enega mesta, mislim da, bomo takšnim praksam rekli konec. Na drugi strani pa ustanovitev demografskega sklada pomeni tudi prednost tako za sedanje upokojence kot tudi za vse bodoče upokojence. Prepričan sem, da bo s tem demografskim skladom pokojninska blagajna postala stabilnejša in da se bo tudi razbremenil del proračuna za izplačevanje pokojnin. Slišali smo nekatere očitke s strani opozicije, da ta zakon ni ustrezen, da ta zakon ni primeren, predvsem pa sem prepričan, da tako danes kot tudi pretekle dni, odkar je ta zakon v javni obravnavi, smo bili s strani opozicije priča velikih zavajanj in mogoče celo laži. Dejstvo je, da s tem zakonom in z ustanovitvijo slovenskega demografskega sklada Vlada Republike Slovenije izgublja moč. Po obstoječem Zakonu o Slovenskem državnem holdingu ima Vlada Republike Slovenije bistveno večjo moč pri upravljanju državnega premoženja, kot ga bo imela s sedanjim zakonom. Pa če začnemo že pri nadzornem svetu, nadzorni svet SDH v danem trenutku nima predstavnika opozicije. To pomeni, da Vlada dejansko sama obvladuje in nadzoruje Slovenski državni holding. Nadzorni svet je bil spremenjen v času vlade Alenke Bratušek. Prvotni predlog o Slovenskem državnem holdingu leta 2012 je predvideval tudi, da ima opozicija mesto v nadzornem svetu, vlada Alenke Bratušek je pa takratno opozicijo iz nadzornega sveta vrgla ven in do danes spremembe ni bilo. Z obstoječim zakonom opozicija dobiva moč. Dejansko se nadzorni svet oblikuje tudi s pomočjo Državnega zbora. V nadzornem svetu dobijo mesto tudi ostale inštitucije, ki ga danes nimajo. Že iz tega vidika bo nadzor nad delom vodstva demografskega sklada bistveno kvalitetnejši in bistveno širši. To je en način. Politika se je vedno ukvarjala z državnim premoženjem, kajti po eni strani je to tudi nekako normalno in logično, saj je upravljanje z državnim premoženjem odgovorna Vlada Republike Slovenije. Prepričani pa smo, da nadzor nad tem mora imeti tudi opozicija. In po obstoječem zakonu opozicija dejansko nima nobene moči. Ena izmed zadev, ki jih je imenoval prej kolega Dejan Židan, kako je bilo v času Socialnih demokratov to upravljanje učinkovito, kvalitetnejše z vzpostavitvijo AUKN in pa tudi z vzpostavitvijo takrat tako imenovanega KAS. Mislim, da je bila to Kadrovska akreditacijska komisija, ki je bila ustanovljena v času Pahorjeve vlade. Tedanji predsednik komisije Bogomir Kovač, se mi zdi, je kar po enih treh mesecih že odstopil, ker je videl, da gre bolj kot ne za komisijo na papirju, ki pa nima nobenih dejanskih vzvodov. V času vaših vlad je bilo poslovodstvo Slovenskega državnega holdinga vedno nepopolno. Spoštovani kolegi Social demokrati, spomnite se, koliko predsednikov oziroma predsednic uprav Slovenskega državnega holdinga se je v času Velikokrat smo bili priča, da uprava Slovenskega državnega holdinga ni bila popolna. Popoln ni bil niti nadzorni svet. V času vaše vlade in vodenja vaše vlade smo prišli celo tako daleč, da je sodišče Republike Slovenije mora imenovati člane nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga. Niste bili sposobni imenovati tudi članov nadzornega sveta. In še bi lahko našteval. Največja laž pa največje zavajanje je pa, da je ta sklad plod dela stranke SDS zato, da bomo privatizirali državno premoženje. Poglejte, spoštovana opozicija, vlada Janeza Janše v svojem drugem mandatu, leta 2011 in leto 2012 ni prodala niti enega podjetja. Vlada Janeza Janše v tem zadnjem obdobju, tretji Janševi vladi, ni prodala niti enega državnega podjetja. Glavnina prodaje državnega premoženja se je zgodilo v času levih vlad. Z vaše strani pa poslušamo, da se ta zakon pripravlja zato, da bo SDS lahko zadevo sprivatiziral.

Aero, Elan, Fotona, Helios, Aerodrom Ljubljana, Adria Airways tehnika, Nova kreditna banka Maribor, Nova Ljubljanska banka, Žito, SKB, Gorenje − to so vsa podjetja v državni lasti, ki so bila prodana v času tako imenovanih levosredinskih vlad. Tukaj pa potem poslušamo zadnji govor s strani Levice, kako gremo v privatizacijo, kako se prodaja državna

Res pa opozicijo naprošam, da ne zavajajo s tem, s privatizacijo, s prodajo državnega premoženja, kajti največ prodaj državnega premoženja se je zgodilo ravno v času vaših vlad.

poslanci! Danes govorimo dejansko o pokojninah in o vseh težavah, ki so s tem povezane. Jaz bi bil zelo vesel, če bi govorili o prvem, drugem in tretjem pokojninskem stebru v luči, da bi celovito naslovili težave pokojninskega sistema in tudi pozivam Vlado, da začne pripravljati zakon, ki bo vzpostavil tretji pokojninski steber. Danes se, žal, pogovarjamo samo o prvem pokojninskem stebru, in to šele o enem manjšem delu, o demografskem skladu, na kakšen način bomo napolnili ali pa blažili luknjo, ki nastaja zaradi demografskih sprememb v tem skladu. Del te rešitve je seveda tudi demografski Del te rešitve je seveda tudi demografski sklad. Tu imamo mi diametralno nasprotna stališča, na kakšen način te stvari zagotavljati. In vemo, glede na to, da je preostalega državnega premoženja okrog 9 milijard in če bi zahtevali 10 ali 5 % donos na to premoženje, potem bi morali v bistvu zahtevati, da od tega premoženja dobimo na leto

ni dovolj, da bi pokrili luknjo, ki je v prvem pokojninskem stebru, se nam v SAB zdi edino logično, da se premoženje kapitalizira in da se nameni izključno za pokrivanje demografske torej pokojninske vrzeli. Zavedati se moramo, da odhodki pokojninske blagajne samo na podlagi demografije letno rastejo za okoli 0,8

Zato preprosto ne razumem in ne vidim, na kakšen način bi iz tega demografskega sklada, ki bi moral biti namenjen za stabilizacijo financiranja prvega pokojninskega sklada, lahko še ob tem financirali gradnjo domov za starejše in druge politike. Ljudem je treba pošteno povedati, da bomo za dolgotrajno oskrbo morali plačati in da to ne bo poceni. Bilo bi korektno od Vlade in ministrstva, če prinaša v parlament zakon o dolgotrajni oskrbi, da pove, koliko bo ta zakon stal in od kje bo financiran. Ker če pogledamo želje želje oziroma predlog ministrstva, pa ne pove od kje bo to financiralo, lahko sklepamo, da bo za to predvidel tudi demografski sklad pa bo dal 300 milijonov evrov iz demografskega sklada za financiranje dolgotrajne oskrbe, pa še te pokojninske vrzeli in kar hitro se bomo verjetno streznili, da tega denarja za vse te obljube ni. Mi moramo ravno zaradi tega na en pošten in korekten način povedati, da to premoženje, ki je, da ga moramo akumulirati, da se morajo sredstva najprej nabrati in nameniti izključno za financiranje pokojnin ne pa še različnih drugih dejavnosti. Za tiste dejavnosti, kot je dolgotrajna oskrba, bo potrebno vzpostaviti nov prispevek ali pa novo dajatev in jo tudi na solidarni način plačati. Jaz se seveda zavedam, da mora to temeljiti na medgeneracijski solidarnosti in pravičnosti in to tudi na tak način, da bodo mladi v ta sistem imeli zaupanje. Ker vemo, kakšna je demografska slika, če želimo, da nekdo nekaj ne plača in bom rekel te obveznosti prenesti na aktivno populacijo, potem bo nekdo namesto enega prispevka, ki ga sedaj plačuje v znesku 30 ali pa 35 evrov, moral to plačati 150 ali pa 200 evrov, če nekomu rečemo, da mu tega ni treba plačati. Mi moramo na tej osnovi na en korekten in pošten način graditi. Izpostavil sem drugi in tretji pokojninski sklad. Drugi pokojninski steber imamo nekako vzpostavljen, bi ga morala država bistveno bolj forsirati, da se vanj vsi aktivno vključijo. Opozarjam pa na spregledan tretji pokojninski steber, ki ga pa imajo vzpostavljene vse vse države. Če pogledamo kam danes, ko imamo rekordne depozite, ljudje vlagajo denar, vemo, da se

in se na ta način ustvarja en balon in tu država praktično ne odreagira, da bi to nekako stimulirala. Prav zato bi morali, da bi ljudje nekam pametno denar vlagali ne pa v beton in stene, ta tretji steber ustanoviti čim čim prej. Kar se tiče upravljanja tega demografskega sklada, kolega Pogačnik je govoril o sodelovanju opozicije, pregled in nekaj takega. Če je opozicija konstantno v takem nadzornem svetu preglasovala, potem je to potem je to sodelovanje pri upravljanju na enem nivoju, ki ga lahko zagotoviš tudi s tem, da prebereš letno poročilo. Letno poročilo lahko prebereš, podaš pripombe in je pač to to. Jaz sem bolj plastično to povedal. Torej, če opozicija nima dovolj glasov, da lahko vpliva na odločitve nadzornega sveta, ki ga imenuje Vlada, potem je tak nazor relativno neučinkovit. In ko pogledamo, kaj se je dogajalo s premoženjem, tudi kolega Pogačnik je omenjal privatizacijo različnih podjetij, ta podjetja, predvsem banke je bilo treba privatizirati zato, ker bi drugače šle v stečaj. Pokojni dr. Bajuk, ki ga jaz zelo spoštujem, je že leta 2008 kot finančni minister iskal investitorje, ki bi vložili denar v Novo kreditno banko Maribor, v Novo Ljubljansko banko zato, ker so bile kapitalsko neustrezne, pa ni bilo interesenta. Torej tako slabo so poslovale v tem času, ko je nastal ta dolg, to je za časa desne vlade, da ni bilo investitorja, ki bi želel dati v te banke svoj denar. In potem je Evropska komisija sprejela jasen sklep, če ne bodo dokapitalizirane, če ne bodo dokapitalizirane, bodo šle v stečaj. In če gre banka v stečaj. varčevalci izgubijo depozite, kreditodajalci, kreditojemalci morajo hipno povrniti kredite in imeli bi kaos. Če se z državnim premoženjem, kot govorite, ne opravlja pregledno, transparentno in modro, potem nas bo seveda zelo zelo bolela glava. Mi opozarjamo, da ta sistem, kot je nastavljen, kot ga Vlada pripravlja oziroma predlaga, ni dober in ga zato tudi ne podpiramo. Mi se moramo zavedati, da so to premoženje ustvarili naši starši, dedki in babice, in moralna dolžnost vsake aktualne generacije je, da premoženje svojih prednikov ohrani in ga nadgradi in pusti naslednji generaciji. In mislimo, da na tak način, kot to Vlada predvideva, da se bo to premoženje sproti porabljalo, da se ne bo imelo niti časa ustrezno kapitalizirati in da se nanj v bistvu kar prenašajo številne nedefinirane obveznosti, da ta popotnica ni dobra in da taka strategija ni dobra in da bo v bistvu pripeljala k temu, da premoženja preprosto ne bo več. V SAB seveda temu predlogu nasprotujemo.

dati v čas, ko je bila vlada Janeza Janše. Sem že enkrat povedal, vlada Janeza Janše niti v drugem mandatu niti v tretjem mandatu ni prodala niti enega državnega podjetja. Večina teh prodaj se je zgodil v času vaših vlad, tudi v času vlade Alenke Bratušek je bilo precej prodaje državnega premoženja, ne samo bank, ampak tudi, recimo, Aerodrom Ljubljana in podobno. Nadzorni svet imenuje Državni svet, kolega Rajh. Predlagam da si to pogledate. In v danem trenutku opozicija predstavnika v Slovenskem državnem holdingu v nadzornem svetu nima. Tukaj se strinjate verjetno z mano. In s sprememba tega zakona bo Vlada Republike Slovenije izgubila moč pri upravljanju državnega premoženja, ne pa da bi jo pridobila. Kajti z novim zakonom se odpirajo poti v nadzor

kriminalno nizke. Več kot 240 tisoč ljudi živi z manj kot 600 evri na mesec, to so upokojenci, ki so delali 40 let, pa so zdaj pahnjeni praktično na rob ali pa pod rob revščine. Ob tem je treba spomniti na invalidske in ostale pokojnine, ki so lahko še za polovico manjše od tega in ti ljudje res životarijo oziroma se preživljajo bolj z varstvenim dodatkom kot s tem, kar jim država garantira v obliki pokojnin. In makropodatki niso nič boljši. Če se primerjamo s sosednjimi državami bomo videli, da v Sloveniji delež, ki ga namenjamo za pokojnine v v bruto domačem proizvodu, vztrajno pada in mislim, da smo že tretje leto bistveno pod 10 %, medtem ko so v Avstriji na približno 14 %, se pravi, da skoraj polovico več v relativnem smislu namenijo za pokojnine, kot namenimo mi, in zato so seveda pokojnine tam tudi ustrezno višje. Minusi pokojninske blagajne so prav tako zaskrbljujoči. Nabirajo se od leta 1996, ko je bila znižana stopnja prispevka delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s 15,5 % na 8,85 %, tam je nastala približno milijardna vrzel na leto. To se je nekaj časa še kompenziralo z davkom na izplačane plače, ki pa je bil dokončno ukinjen leta 2009, prva Janševa Vlada ga je več ali manj spravila z obličja zemlje. Od takrat naprej imamo skoraj vsako leto milijardo ali več minusa. Lani je imela pokojninska blagajna 1,5 milijarde primanjkljaja, kar je bil, če se ne motim, drugi največji primanjkljaj v zgodovini. Največji je bil leta 2013 v času krize, ko je znašal 1,6 milijarde, kar je bilo v bistvu tretjina vseh odhodkov pokojninske blagajne. Tretjino je bilo treba pokriti iz proračuna. Tukaj smo, toliko imamo podfinancirano pokojninsko blagajno in zato se ne gre čuditi, zakaj so pokojnine tako obupne v Sloveniji, kot so, ker premalo prispevamo zanje, ker so bile stopnje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred 25. leti znižane in od takrat naprej se vsi delate, kot da lahko to ostane, kot da lahko blagajna ostane vzdržna. Tale demografski sklad, ki ga imamo pred sabo, je v bistvu samo pesek v oči. Čeprav tudi na vladni strani ves čas poudarjate, da zdaj to ni neka dokončna rešitev za pokojninsko blagajno, je v podtonu ves čas, da gre za demografski sklad. Se pravi, demografski sklad potrebujemo, ker bomo morali nekako v naslednjih 30 letih iz drugih virov financirati pokojnine, če bomo hoteli, da te ostanejo na neki dostojni ravni. S tem se seveda strinjamo, ampak realnost je precej kruta. Državnega premoženja je ostalo zelo malo, 8,6 milijard ga je še, pri čemer je treba povedati, da če ga primerjamo s tem, kakšno luknjo imamo,

od začetka obstoja Slovenskega državnega holdinga so prodaje prinesle 1,6 milijarde evrov. Se pravi, vse prodaje skupaj v teh letih so prinesle toliko, da bi lahko pokrpali enoletni primanjkljaj pokojninske blagajne, in nič več. Zdaj seveda je vprašanje tudi, po kakšnih cenah se je prodajalo. Prej sem bral na Bloombergu, da je Fotona, ki je bila na javni dražbi prodana ameriškemu skladu za 18 milijonov evrov − mi smo že takrat opozarjali, da je to naravnost kriminal−, je bila prodana naprej kitajskemu skladu, če se ne motim, za 120 milijonov, zdaj kitajski sklad prodaja podjetje, tako poroča Bloomberg, za 800 milijonov evrov. Podjetje, ki ga je ta država prodala za 18 milijonov, nekdo prodaja naprej oziroma bi rad dosegal ceno 800 milijonov. drugo vprašanje, kako se je to upravljalo, kako se je to prodajalo? Ampak kakorkoli, premoženje, ki nam je še ostalo, ne more pokrpati pokojninske blagajne. Letos bo predvidenih 171 milijonov evrov dividend, predvidena luknja v pokojninski blagajni za 2021 je 1,15 milijarde, se se pravi, med dividendami iz državnega premoženja in primanjkljajem v pokojninski blagajni je 1 milijarda razlike. In ni matematike, da bi mi to na kakršenkoli način pokrili, ne danes, ne čez 10 let, ne čez 20, ne čez 30, je ni. Seveda pa ta zakon obljublja še več. Vi pravite, ne samo pokojnin, ta zakon bo krpal tudi družinsko politiko ki, če vas spomnim, letno stane 600 milijonov evrov, če gledamo samo družinske prejemke in starševska nadomestila, in pravite, reševali bomo tudi problem gradnje domov za starejše in dolgotrajne oskrbe nasploh, pri čemer minister pravi, vaš minister Janez Cigler Kralj, da bi za to potreboval 300 milijonov evrov letno. Se pravi, če damo zdaj vse na kup, primanjkljaj v pokojninski blagajni, potrebe dolgotrajne oskrbe, družinska politika, to stane 2 milijardi, da bi samo pokrpal minuse, ki jih trenutno imamo. Prihodki od državnih podjetij pa so 170 milijonov. pravi, tisoč 830 milijonov zmanjka, da bi lahko ta zakon dosegel ambicije, ki jih ima. Ponavljam, ni matematike. Nismo Norveška, to sem že večkrat povedal. Tam imajo seveda drugačno situacijo. Nafto kot naravno bogastvo, ki so jo pametno uporablili in so z njo napolnil dva sklada, naftni sklad in pokojninski sklad. Vsak razpolaga z približno tisoč milijardami evrov in vsak ima v portfelju nekih 8, 9 tisoč podjetij oziroma deležev v podjetjih po svetu. In tam je seveda stvar popolnoma drugačna, lahko si tam obetajo, ne samo da bodo pokojnine financiral iz tega, tam lahko država ob relativno nizkih davkih tudi financira marsikaj drugega iz tega naslova, iz naslova kapitala. Ampak, pri nas na žalost ni tako. tako. Kaj se da narediti z državnim premoženjem? Jaz mislim, da bi si morali zadati cilje, ki so uresničljivi. S tem, kar imamo, bi bilo bolj smiselno kot financirati luknje, ki je ne moremo pokriti, financirati tehnološki preboj, ustanoviti tehnološki sklad ali kaj podobnega in se ukvarjati s tem, kako v Sloveniji izboljšati produktivnost, izboljšati vrednost na zaposlenega in kako zmanjšati prekarne zaposlitve. Tukaj je treba še eno stvar povedati. Ko se pogovarjamo o prispevkih in zakaj je prispevkov za pokojnine premalo, je zanimiv tale podatek približno 1 milijon aktivne populacije imamo v državi, ostalo so upokojenci, šolarji, študenti in tako naprej, brezposelni. 1 milijon pa je razdeljen takole: 750 tisoč zaposlenih za polni delovni čas na mesec vplača v povprečju 450 evrov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ob 750 tisoč ljudi, ki so redno zaposleni, imamo še 250 tisoč ljudi, ki so v različnih prekarnih aranžmajih ali pa samozaposleni – oni v povprečju prispevajo polovico manj na mesečni ravni oziroma njihovi delodajalci prispevajo polovico manj na mesečni ravni, tam tudi nastaja neka pomembna vrzel, ki jo je treba nasloviti, ampak naslovimo jo lahko tako, da ustvarimo kakovostna delovna mesta in da se te ljudi zaposli na regularen način. način. Ker mi zmanjkuje časa, bi rad pod črto potegnil samo tole: ni poanta, kakor jo jaz razumem, tega sklada, v tem, da bi dejansko uresničil ambicije, ki so napisane na papirju, to je družinska politika, pokojninska politika in dolgotrajna oskrba, ker tega ne more doseči, ker je enostavno med zmožnostmi in potrebami razkorak prevelik, kar pa bo dosegel, pa je, da bo koncentriral državno premoženje, da bo koncentriral moč. Nadzorni odbor bo sestavljen iz sedmih predstavnikov, ki jih bo izvolil Državni zbor, ponavadi to pomeni, da jih izvoli koalicija, štirih predstavnikov Vlade, se pravi, v najslabšem primeru, bosta imela Vlada in koalicija celoten nadzorni odbor pod kontrolo in s tem tudi pod kontrolo 8,6 milijarde evrov državnega premoženja in na stotine tisoč delovnih mest, stotine ali tisoče delovnih mest, kamor lahko kdorkoli postavlja svoje ljudi.

To ne drži. Mi smo samo rekli, da bo to dodaten vir in da bo s tem pokojninska blagajna postala stabilnejša. Na drugi strani, Fotona je bila pa prodana leta 2014, januarja. Vemo, kdo je bila takrat predsednica Vlade in katera koalicija je takrat bila. Hvala lepa. Sprašujem, če želi še kdo razpravljati? (Da.) Vidim, da ja. Odpiram nov krog prijav. Prosim, prijavite se. Imamo štiri Imamo štiri prijavljene razpravljavce. Pri dobi besedo mag. Dušan Verbič, pripravi se gospod Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Bom relativno kratek, in sicer uvodoma povem, da po mojem skromnem mnenju vse vlade, ne glede, katere so bile, od leta 2008, so bile dobesedno zelo slab upravljavec državnega premoženja. Kakorkoli lahko tukaj prisotni razmišljamo, vendar me soočanje s to materijo dobesedno prepričuje v to, kar sem tudi rekel. Veliko besed, če govorim tukaj predvsem tako na izvršilni kot zakonodajni veji oblasti, je bilo rečeno, kako je nujno, kako je potrebno korporativno upravljanje državnega premoženja. Dejstvo je, da se je po normativni plati tako, kot je bil ustanovljen SDH, DUTB, da ne bom govoril, že prej Modra zavarovalnica in podobno, so stvari, ki lahko rečemo v pozitivnem smislu, da tako imenovana normativna ureditev, vključno z njihovimi statutu, so zadovoljivo in tudi OECD, tisti, ki je nekoliko spremljal to zadevo, je lahko ugotovil, da so nam dali pozitivno oceno po tej plati. Veste, problem pa je predvsem v osebah, ki se jim zaupa tovrstno upravljanje. Seveda veliko teže tukaj nosijo tudi tisti tako imenovani nadzorni organi ali institucije, glede na to, da imajo tukaj, se pogovarjamo bolj skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in z njo povezano zakonodajo, glavno težo uprave in nadzorni svet. In če zaključim v tem delu, lahko rečem, da je kritika, da da upravljanje državnega premoženja v teh dobrih skoraj desetih letih ni bilo v korist davkoplačevalcev. V to nas prepričujejo tudi posamezni primeri, ne glede na vrsto politične oblasti, kjer so se odbori Državnega zbora, se pravi nadzor javnih financ, velikokrat soočili z vsebino posameznih primerov, ki so dobesedno klicali po nekih ukrepih daleč od pravil korporativnega upravljanja. In sedaj, če grem dobesedno k samemu bistvu. Sam sem že velikokrat, odkar sem v Državnem zboru, omenil in sem danes še toliko bolj prepričan, da je nujno in potrebno koncentrirati upravljanje vsega državnega premoženja. Zato s tega vidika tudi pozdravljam predlog tega zakona, kajti dobesedno upravljanje in nadzor je s tem predlogom nekako opredeljeno in vzpostavlja se sistem za to tako imenovano enovito upravljanje. In menim, če pogledamo nekoliko širše, tudi tako imenovan koncernski sistem, če nimaš dobesedno koncentriranega upravljanja v neki tako imenovani pravni osebi, potem tudi nekega nadzora ali celovitega vpogleda preprosto skoraj ni. In do sedaj ta praksa upravljanja državnega premoženja izkazuje, da dobesedno ta razpršenost upravljanja po posameznih segmentih marsikomu ustreza. In tisto, kar meni osebno mi je najbolj moteče, pa menim, da v nadaljevanju ali v naslednjih letih, ne glede na to,katera oblast politična bo na oblasti, da se bo nekako ta slaba praksa upravljanja državnega premoženja vseeno počasi odpravljala in da ne bo vse tako hudimano zapakirano pod tako imenovane poslovne skrivnosti in vse mogoče stvari, ki gredo izključno v korist odmika od interesa lastnikov ali davkoplačevalcev, če se pogovarjamo o državnem premoženju. Zato lahko rečem, kot sem omenil, da zelo pozdravljam ta predlog zakona, ker menim, da je zelo dober nastavek za naprej. Je pa sigurno zanimivo in potrebno tudi izpostaviti, spet bomo ključni pri odločitvi, ko se bodo postavljale osebe, nosilci tega tako imenovanega upravljanja združenega upravljavca državnega premoženja. je tukaj največja teža na članih nadzornih svetov in posledično potem tudi na tistih, ki so neposredno izvrševalci v interesu, kjer se pa takoj postavi vprašanje, ali bomo imeli srečno roko pri imenovanju teh oseb, kajti pred imenovanjem, vemo, da pač imamo široko paleto strokovnjakov s takega ali drugega zornega kota in je tudi referenca ter obljub zelo veliko, kako se lahko dobro upravlja toliko milijard premoženja. Slabost pa je tako, kakor pač velja deloma tudi v privatnem sektorju, da tisti, ki dobi priložnost na tako pomembnih mestih upravljavca,

ali gre v interes tistih oseb, ki jim je podeljena ta možnost, da upravljajo, ali pa mogoče čisto v druge smeri. Mislim, da bo v Državnem zboru na to temo prav gotovo še zanimiva razprava. Če zaključim v tem delu, osebno sem resnično zelo naklonjen združitvi, kajti osebno menim, da je to res nujno, da bosta bistveno večji nadzor in kontrola lahko nad samim upravljavcem in podobno. se pa vseeno dotaknil še, ker je bilo pred menoj nekaj razprave, spet malce preteklosti in te tako imenovane bančne luknje in podobno. Moram priznati, da moram to opozoriti, da neke zadeve niso bile izrečene ravno tako, kot pač se je dogajalo. Dejstvo je, da je v letu 2012 in 2013, ko vemo, da je bila tista, recimo, sila škodljiva za davkoplačevalce 5-milijardna bančna luknja, dokapitalizacija bank, ena od ključnih zadev, kjer je bila skoraj tretjina tega zneska povzročena tudi zaradi tega, ker se je pač takratna oblast, izvršilna veja oblasti, nekako odločila, da si privatne banke podržavi. In kaj se je zgodilo s tem? S tem se je dobesedno obremenilo davkoplačevalce in je bilo prej pač nekoliko drugače rečeno, kar ni bilo prav, zaradi tega to tudi komentiram, kajti s tem, ko se je privatne banke podržavilo, so imeli največjo korist od tega takratni lastniki, če sem konkreten: Factor banka, Abanka in podobno. Tako da bolje, da se o tem zadevah pač več ne pogovarjamo, ker menim, da je to zdaj že zgodovina. Je pa dobro, da se včasih tega dotaknemo, da se kaj podobnega več ne bo dogajalo. Kajti resnično se ne smemo preveč igrati s tem državnim premoženjem, ne glede na to, kdo je na izvršilni veji oblasti. oblasti. Po veljavnih zakonodaji je izvršilna veja oblasti tista, ki je upravljavec v funkciji nadzora tega državnega premoženja. Sam menim, da je prav to, kar sem že dvakrat omenil, ta predlog je dober nastavek, bo pa prav gotovo še na tak ali drugačen način tudi temu primerna razprava. Hvala lepa.

Zavedati se je treba preprosto, da dolgove je treba plačati. In če takrat dolgov ne bi plačali, bi ljudje in občine ostali brez depozitov, kreditojemalci bi jih morali hipno poplačati in imeli bi verižno reakcijo stečajev. Evropska komisija je takrat ugotovila in jasno rekla, če bank pod pogoji, kot jih je dala Evropska komisija, ne boste dokapitalizirali, bodo šle čez noč v stečaj. In po gobe bi šli depoziti varčevalcev. In ko govorimo o previdnosti in modrosti upravljanja, moramo imeti pred očmi dejstvo, da se moramo paziti tistih, ki so v preteklosti ustvarjali dolgove. Ker ko je enkrat dolg ustvarjen, potem druge, ki jih morajo plačati, še dolgo časa boli glava. Hvala. Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo. Naslednji ima besedo gospod Soniboj Knežak, pripravi se gospod Marko Bandelli. Izvolite. Hvala podpredsednica. Bom začel ta moj prispevek, če boste umirili

je omenil, da se v Državnem zboru vse prevečkrat ukvarjamo z zgodovino. Tudi danes smo to izredno pomembno temo, ki jo imamo danes pri tej točki, sprevrgli v neko zgodovinsko obračunavanje, kazanje s prstom, kdo je kaj kriv, kdo je katero zadevo v tej državi prodal, narobe speljal. Skratka, teh zgodovinarjev imam tudi jaz že počasti dosti. Namesto da bi se ukvarjali z pogledom naprej,

Zaradi tega je tudi moje osebno mnenje, da bi morali tudi mandat poslancev omejiti na dva mandata, pa bi se tega tudi znebili. Nenazadnje se mi zdi, da bi to nezmožnost dogovarjanja, če bi to naredili v tej državi, premaknili na neke višje nivoje, ker izgleda, da se v tej sestavi, ko so leta in leta eni in isti notri, ne moremo o bistvenih vprašanjih te države dogovoriti. Če se vrnem na temo. Mi smo imeli do leta 1996 relativno vzdržen pokojninski sistem. So se že nakazovale seveda tudi težave, demografski kazalniki so že dali vedeti, da bo treba v naslednjih letih nekaj narediti, ampak na žalost bi rekel, populističnim kvazi razbremenjevanjem gospodarstva zmanjšali za polovico te prispevke, danes že večkrat povedano, delodajalcem. In od tedaj imamo problem v tej

bi v bistvu za državni proračun bistveno zmanjšal možnosti nekih razvojnih projektov in pa stvari, podsistemov, ki jih mora financirati država iz proračuna. vse države ne samo Slovenija srečujejo s tem problemom. Na žalost nimamo, tako kot je bilo danes že tudi omenjeno, nafte. Najti moramo v okviru premoženja, ki ga imamo, neke sprejemljive rešitve, da bo ta pokojninski sistem deloval tudi v bodoče, da bomo tudi tisti,

to pokojninsko reformo, takrat se je nekako uzakonil ta demografski sklad, tako da imamo tudi v Zakonu o ZPIZ pa tudi v Zakonu o SDH že opredeljeno pot, po kateri se je politika strinjala, da gremo, se pravi preoblikovanje Kapitalske družbe družbe in način, da bomo delno krili ta primanjkljaj, saj noben demografski sklad primanjkljajev, ki jih ima, ne krije v celoti, to mora biti jasno povedano vsem. Mi se pogovarjamo, ali bo ta delež malo večji ali malo nižji. Po vsej verjetnosti bodo pa ene rešitve morale iti v več smeri. Po mojem tudi v tisto smer, ki jo je tudi ta problem povzročil, da pod drobnogled zopet vzamemo prispevke delodajalcev, ker mislim, da smo unikum glede na vplačilo zaposlenih in delodajalcev. Pa sem v gospodarstvu delal skoraj 37 let, daleč od tega, da sem za dodatne obremenitve v gospodarstvu, ampak mi se bomo mogli dogovoriti, kako bomo to starost našega življenja sfinancirali, da bomo imeli neke dostojne pokojnine.

Ljudje bi rekli, ni za živeti ni za crkniti, se opravičujem izrazu, ampak tako nekako je. Imamo vsi svojce, starše, stare starše, ki delijo to zgodbo. Za to generacijo, spoštovane kolegice in kolegi, na ta način nismo lepo poskrbeli, to nam ne more biti ravno v čas. Da ne govorim, da smo zniževali prispevne stopnje iz 10 najboljših let smo šli zdaj na 24 let izračuna pa uvedli še neke količnike, skratka smo sedaj tam, kjer smo. Jaz ne bi je za kaj kriv. Vsa politika v preteklih letih je bila neuspešna. Nismo uspeli najti neke rešitve. Me pa danes pri tem predlogu moti samo eno, ker vsi skupaj zagotavljate, sem si zapisal, nihče, ta vlada pa je bila sposobna to narediti. Na tak način, spoštovane kolegice in kolegi, na kakršnega se je ta vlada tega lotila, mi tako pomembnega družbenega vprašanja ne moremo na ta način razreševati. Problema, ki se tiče nas vseh, ne more reševati manjšinska vlada z, ne vem, 43, 44 glasovi v zaprtem krogu brez dialoga. Minister, ki ga sicer ni več in ki ga drugače, moram reči, cenim, ker je bil eden redkih ministrov, ki je v vseh teh PKP-jih, ki so bili finančno težki, ki je bil tu, jih osebno razlagal, dolge ure, ko smo sedeli, je bil tukaj korekten, ni bil žaljiv, ampak danes pa, da je sposoben iti pred govornico in v kamero lagati Slovenkam in Slovencem, češ – sem si prav zapisal – da je bila opravljena širša javna razprava, usklajen zakon. S kom je bil usklajen? Kakšna širša javna razprava? V tej državi smo se dogovorili za neke poti komuniciranja o teh pomembnih družbenih vprašanjih, Ekonomsko-socialni svet je tak,

Ker sem ravno pri ministru − tudi pokojnine so se v zadnjem letu najbolj povečale, to je bila njegova izjava danes. Seveda, kaj pa delamo, zakaj pa imamo zahteve upokojencev?

Mi smo imeli en predlog, ki smo ga dali Socialni demokrati skupaj s sopodpisniki, ki pa je naslavljal ta problem, ki ga imamo. Problem pa je, da imamo finančni primanjkljaj v pokojninski blagajni. Opredelili smo vire, jih ustrezno tudi zavarovali, da se ne dajo čez noč odprodati brez soglasja Državnega zbora. Omogočili smo akumulacijo teh sredstev z bistveno manjšimi vložki in ne z 8,6 milijard sredstev, ki jih boste prenašali pa se boste šli upravljanja premoženja podjetij pa ne vem še česa, skratka en mastodont, ki bo služil vsemu, le ne temu, kar ima v svojem nazivu. nazivu. Tudi opredeljen je bil v tem našem predlogu nadzor tistih, za katere se mi zdi, da morajo pri tem biti: zaposleni, delodajalci, mladi, upokojenci. Danes pa vidim, kolega Jurša, sem si nekje zapisal − teh tako ne razumem, Desus zadnje pol leta zelo težko razumem, pa ga poskušam razumeti, je izjavil, da je vsaka politika doslej želela imeti roko nad državnim premoženjem, ta zakon pa nek nujen kompromis. Sedem od enajstih članov nadzornega sveta bo predstavnikov vlade, pa pustimo, katerekoli. Kaj ima politika delati pri nekem nadzoru nekega sklada, ki nam zagotavlja vsem skupaj varnost? Kaj ima za delati? Enkrat sistem urediti, kar se tiče nadzornikov, da bodo nadzorniki, ki bodo sedeli ne samo na papirju, odgovarjali za svoja premoženja. Povejte mi enega člana nadzornega sveta, ki je že danes v Sloveniji v zaporu? Zavaruje se z ne vem kakšnimi pogodbami njihova odgovornost. Skratka, norca se delamo iz vseh teh, odgovornosti pa nikjer nobene. Noben pa pri vsej tej prodaji premoženja pa pri vseh stvareh, ki so se dogajale, nepravilnostih, so imeli svoje nadzorne odbore. Nihče ni.

naslavljala vprašanja te finančne luknje v enem delu, hkrati pa iskati tudi druge vire, ki bodo zagotavljali varen, predvsem pa dolgoročno vzdržen sistem pokojnin. Hvala lepa.

demografski sklad bi se po zakonu moral ustanoviti že leta 2013. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,

Zujf je bil vzpostavljen zaradi katastrofalnega vodenja Pahorjeve vlade leta 2009 naprej; zaradi katastrofalnega vodenja vlade Pahorja je morala takrat Janševa vlada ustanoviti Zujf, da je rešila državo pred bankrotom. In če ste vi res mislili, da je ta Zujf, o katerem govorite, tako nepotreben, sprašujem, zakaj ga potem od leta 2012 naprej oziroma leta 2013 pa do leta 2020, ko ste imeli vse vlade in ste imeli škarje in platno v roki, zakaj ga niste ukinili. 46 glasov ste imeli. Naslednji dan s prevzemom vlade Alenke Bratušek bi lahko Zujf ukinili. Bi ga lahko ukinili. Ampak niste ga zaradi tega, ker ste vedeli, da bi se brez Zujfa država potopila.

in se potem prijavite k razpravi in pojasnite, v čem se ne strinjate s kolegom Pogačnikom, ker replike na repliko se načeloma na daje. Nadaljevanje SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Spoštovana podpredsednica, če tako mislite, je prav. Saj nekaj časa še imam, ampak dejansko sem mislil formulirati v obliki postopkovnega, ampak se bom držal tudi vaših priporočil. Imamo še čas. Hvala.

Jaz se bom navezal na kratko na zadnji stavek kolega Marka, zakaj Alenka Bratušek ni takoj ukinila Zujfa, in se bom potem takoj navezal tudi na druge zadeve. Ker je bil pogoj za odstop Janše. Janša je dal na mizo, da odstopi, če bo potrjen Zujf, če ne veste tega. Kako ga bo potem ona ukinila, če je bil to pogoj, da on odstopi iz funkcije. Bodimo pošteno, dajmo povedati reči, kakor so. Zujf Zujf je naredil veliko škodo. Seveda je bil potreben v tistem trenutku, ampak do zdaj je naredil veliko škodo upokojencem in vse reči, kar je. Ampak to ni tema današnjega dne, dajmo govoriti o tistem, kar je demografski sklad. Jaz sem v mojem stališču, v stališču naše stranke zelo jasno povedal, kako ga vidimo mi. To kar nam ponuja sedanja vlada, ni prava pot. Bodimo pošteni in povejmo tako, kot je treba. Ni smisel demografskega sklada ta tip in ta forma, ta arhitektura, ki nas čaka tukaj s potrditvijo tega zakona. Jaz razumem in če ste brali poročilo OECD, tudi Evropa sama želi, da bi čim manj država imela v lasti podjetja in da bi se čim manj mešala v gospodarstvo. Jaz to razumem, kolega Marko, in tudi se strinjam v določeni fazi. Ampak je odvisno od države do države, na kakšen način prihajajo prihodki na prihodkovno stran države. In tukaj moramo mi zdaj razmisliti, kaj je na vagi. In tu je tudi tista naša bojazen, česa se mi bojimo. Ampak mi se ne bojimo vas, ki ste zdaj na vladi, zakon, ki se sprejema zdaj v tem trenutku, se sprejema dolgoročno, se pravi vsaka vlada, ki bo prišla na oblast, bo imela možnost manipulirati in upravljati s tem premoženjem. Ja, res je, veliko je bilo slišati, koliko podjetij je bilo prodanih, kdaj, v kakšnem terminu. Ne bom govoril o Mercatorja, ker vemo vsi, da je bil prodan pod mizo za časa Janeza Janše in potem se je samo odvijalo naprej, ampak me ne zanima ta zadeva tukaj. Prodala so se določena podjetja, ko niso bila več profitna in so bila tudi odkupljena od določenih investitorjev ali pa špekulantov ali pa raznih finančnih družb, ki so bile tudi že naprej prodane. Na primer Helios je bil že dvakrat prodan. Dvakrat. Ampak to tudi nima pomena toliko v tem. Mi govorimo zdaj tukaj o eni arhitekturi samega demografskega sklada, ki v taki obliki, kot je predstavljen, ni pravilen, ni prav nastavljen.

drugi problem, ki je v tem demografskem skladu zelo jasen problem. Sredstva tega sklada, ki so namišljena, niso namenjena samo pokojninam, ker to je bil prvotni plan demografskega sklada, da garantiramo ene določene konstantne in konkretne prihodke, da ustvarimo en sklad, ki bo dal sigurnost nam, na primer meni, ko bom šel v penzijo čez, ne vem kdaj, 20 let, let, če bom šel, ali pa tistemu, ki bo šel čez 10 let, in tistemu, ki bo šel čez 40 let, ki bo začel zdaj delati. To je bistvo vsega. In kakšne garancijo imamo mi prilivov, če bi tako rekel, v ta demografski sklad, če bodo

Odpravninski sklad imajo vse države razen Slovenije, ampak ne bom govoril danes o tem. Človek, ki

dajemo skupaj neka podjetja, katerih dobičke bodo akumulirana, te akumulacije bodo šle na en konto, če bodo rekli tako, in potem bomo tisto uporabili za to, kar manjka v naši pokojninski blagajni. To bi bilo vse prav in fajn, če se ne bi ta del denarja uporabil tudi za druge reči. Tukaj je problem, tukaj mene moti. Tukaj mene zelo moti. Tudi mene zelo moti to, da je OECD dal ven, da smo preveč lastniki v državi, v državnih podjetjih. Mislim, smo nad povprečjem. Je tako, državni sekretar? To je podatek, ki je bil pisan, da moramo znižati mi lastništvo, če bi tako rekel, v teh podjetjih. Ampak oni se ne zavedajo, da mi v Sloveniji nimamo drugih načinov prihodkov. Nimamo. Nimamo. Je malo kaj govoriti tukaj. Toliko pride v državni proračun, od tega moramo živeti. Zaradi tega smo dali mi predlog v SAB, konkretne predloge, ker mi lahko rečemo protestiramo, ko vedno jaz povem, marsikdaj protestiramo, da vidimo, na kakšen način je protest, če ne daš dveh predlogov na mizo, pomeni, da je brez veze. Ti lahko rečeš,

Mi smo dali točno na mizo, kateri predlogi naj bi tukaj bili alternativa, kateri viri, kako bi zagotavljali konstantne dodatne vire v ta pokojninski, kličemo ga demografski sklad.

eno projekcijo in videti, kaj to pomeni, da bi bil konstantni priliv v ta demografski sklad, samo to. In tukaj tega nimamo. Jaz tega nisem videl. Sem pa videl, kako bi sredstva, ta sredstva, ki bi jih akumulirali, uporabili za druge namene. To pa sem videl. pa sem videl. To sem videl, to je dejstvo tega zakona. In tukaj se mi ne strinjamo, to je problem.

In še enkrat ponavljam, po mojem mnenju je treba tukaj razmišljati o dodatnih, konstantnih prihodkih v ta, imenujemo ga, demografski sklad in varovalke dati

Ampak so razlogi, zakaj se to dela. Ampak vi, da bi vi popravili tiste osnovne zadeve, katere mi sprašujemo, ne. Raje z glavo skozi zid, da ostane tako, kot je, kakor da bi sprejeli nekaj naših amandmajev ali kar je treba, da bi to lahko popravili in naredili tako, kot mora biti. Dobro, saj jaz mislim, da več kot toliko nima smisla niti razpravljat, ker so druge točke še za naprej. Ti dnevi so kar konkretni. To je moje razmišljanje v tem trenutku in in absolutno jaz v taki obliki, v taki osebi, v takem sistemu, kot je napisan tukaj, v taki arhitekturi mi v stranki SAB na tak način žal ne moremo podpreti zaenkrat te zadeve.

Janeza Janše s sprejetjem Zujfa pred prihodom vlade Alenke Bratušek. Zujf je bil sprejet 11. maja 2012, vlada Alenke Bratušek je pa svoj mandat nastopila marca leta 2013, tako da ta vaša navedba ne drži.

Poglejte, dve besedi sta, ki najbolj plastično opišeta glavne značilnosti tega demografskega sklada, ki to sicer ni, in ti dve besedi sta kraja in razprodaja. kraja − z zakonom zaposleni tako v javnem kot v zasebnem sektorju izgubljajo nadzor nad upravljanjem s sredstvi za dodatno pokojninsko zavarovanje, kar je absolutno nesprejemljivo. In drugo, razprodaja zakon dejansko odpira vrata za popolno razprodajo premoženja za tekočo porabo trenutne, bom temu rekel, ponovno janšistične klike za njihovo deljenje bombončkov naokrog in ostalih stvari, kar je nesprejemljivo ob tem, da vemo, govorimo že mesece ali pa leta, če je potrebno, da je pokojninska blagajna iz leta v leto bolj prazna, da dejansko potrebujemo sredstva za to, da bodo imeli naši zanamci ali pa mi, generacija, ki bomo čez leta potrebovali pokojnine, od kje črpati sredstva za te pokojnine. In namesto, da bi ustanavljali demografski sklad, ki bi dejansko kumuliral ta sredstva za prihodnost, vi danes ustvarjate nek kvazi demografski sklad, namenjen za tekočo potrošnjo. Pa to je res narobe svet. Jaz se strinjam sicer, da rabimo sredstva za starejše, rabimo sredstva za družinsko politiko, ampak ta sredstva je treba črpati iz proračuna. Prioritete države je treba postaviti, ne pa da vi zdaj farbate tukaj ljudstvo, da boste z demografskim skladom namenjali sredstva za tekočo potrošnjo, zato da boste, ne vem, dajali bombončke PKP župnikom pa onim pa tretjim pa vašim prijateljem. Oprostite, to je nedopustno. In jaz še zadnjič pozivam Državni zbor, da takega škodljivega zakona, zakona, ki vodi v medgeneracijski konflikt, v dolgoročni medgeneracijski konflikt, ta Državni zbor ne sprejme. Dihate na zadnje škrge, konec je, konec je s to vlado. In vi v zadnjih trenutkih skušate spreminjati to Slovenijo na slabše. Če boste pa to sprejeli jutri, smo mi pripravljeni. Gremo skupaj s sindikati in vsemi naprednimi silami v referendum. In spoštovane in spoštovani, združeno ljudstvo je nepremagljivo. Hvala lepa.